Dobro jutro poštovane kolegice i kolege. Krećemo prema najavljenom dnevnom redu, prvo danas: - Konačni prijedlog Zakona o mjerama ograničavanja, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 562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 Sukladno čl. 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno čl. 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za vanjsku politiku. prije nego što dam riječ poštovanom državnom tajniku Frani Matušiću za stanku se javio Domagoj Hajduković kolega. Što trebate kolega Grmoja? se ne razumije./… Nema intervencije i zamolbe mogli ste to reći izvan ovoga ako imate zamolbu, držimo se poslovnika, recite povreda poslovnika, replika što hoćete? Povreda poslovnika izvolite. Dakle, poštovani predsjedniče stvarno je zamolba, zamolio sam već, ali nema nikakve reakcije. Čovjek godinu dana tu prosvjeduje ispred …/Upadica predsjednik: Kolega Grmoja ajde molim vas dajte sjednice, njega je primila već odnosno obratila mu se, ne znam da li ga je i primila./… Nije nikoga nije primio …/Upadica predsjednik: Ne zloupotrebljavajte ponovo svoj položaj saborskog zastupnika. Toj osobni koja se obratila odnosno vi ste se njoj obratili na trgu zatražio sam od našeg Odbora za predstavke i pritužbe da vidi o čemu se radi i koliko mi je poznato uspostavljen je kontakt. Da, a ne znam zašto to sad ponovo imate potrebe na plenarnoj sjednici o tome mene informirati zato da skupljate jeftine političke bodove kao što stalno i činite. Druga povreda poslovnika izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Poštovani predsjedniče HS-a godinu dana čovjek prosvjeduje ispred Sabora i nitko od vas ga ne želi primiti

Dobivate opomenu. Sada je na redu kolega Hajduković, izvolite. **Hajduković, Domagoj (Socijaldemokrati)** Hvala lijepo g. predsjedniče. Evo danas ćemo raspravljati o Zakonu o ograničavanju odnosno u prijevodu o zakonu pomoću kojega provodimo sankcije Ruskoj Federaciji nakon napada na Ukrajinu. Ja tražim stanku od 15 minuta u ime kluba Socijaldemokrata da podsjetimo hrvatsku javnost, a onda da i pitamo i to ne retorički ministarstvo, ali prije svega predsjednika Vlade, a što se dogodilo i koji je epilog „nestanka“ jahte Irina VU ruskog jahte Irina VU ruskog oligarha Ališera Usmanova. Naime, nakon što je jahta od 16 metara u listopadu 2022. sa suhog veza u Betini na Otoku Murteru nestala, dakle isplovila vjerovatno ne nametljivo i ne opažljivo, pitao sam premijera što će učiniti konkretno u ovom slučaju budući da se radi o velikom, velikom propustu jer ne radi se o nekoj lakoj prenosivoj imovini, radi se o ogromnoj jahti koja je bila na suhom vezu. Premijer je tada odgovorio da će odraditi istraga odnosno da će biti istraga, a da će nadležni za to biti kažnjeni. od tada više za jahtu Irinu VU, a bome ni za odgovorne u ovom slučaju nismo čuli. 4. rujna ove godine postavio sam pisano pitanje premijeru nakon koje je epilog je li kažnjen i jesu li sankcionirani oni koji su odgovorni za ovaj incident do danas odgovora nisam dobio. Ja znam da vi predsjedniče često šaljete požurnice, ali mislim da je hrvatsku javnost, ali i za sigurnost Hrvatska, a onda i način na koji provodimo sankcije ovo par excellence pitanje koje zaslužuje ponovo biti u javnom oku i odgovore zaslužujemo dobiti i mi saborski zastupnici, dakle politička javnost, ali i ona opća. Stanka je odobrena. I samo informacije jer su mi suradnici koji su gledali sada poslali poruku, dakle navedenog gospodina primila je predsjednica Odbora za predstavke i pritužbe naša kolegica Katica Glamuzina, prezentirano je o kojem se problemu radi, radi se o ovrhama i kaže da je čovjek bio zahvalan nakon toga razgovora. Dakle, nemojte dezinformirati javnost kao što činite. Izvolite kolega Grmoja drugi puta povreda poslovnika. **Grmoja, Nikola (MOST)** Poštovani predsjedniče. Katica Glamuzina je iz redova oporbe koja ne može gospodinu pomoći. Red je da vi ili netko od potpredsjednika ili netko od službi primi čovjeka koji godinu dana zbog ovrha prosvjeduje ispred HS-a. Kolega Grmoja dobivate drugu opomenu. Nadležna služba i nadležni odbor je Odbor za pritužbe i predstavke, dakle išlo je sve po proceduri i gospodin je iznio svoj problem, ali sasvim sigurno nitko od nas ovdje taj problem ne može riješiti osim vas koji se bavite demagogijom. Sad ćemo dati stanku od 10 minuta, nastavit ćemo u 9 sati i 50 minuta.

i kolege, sada krećemo sa radom, pa pozivam poštovanog državnog tajnika Franu Matušića da predstavi Konačni prijedlog Zakona o mjerama ograničavanja. Izvolite. Zahvaljujem g. predsjedniče. Poštovane saborske zastupnice i zastupnici. Pred vama je Prijedlog Zakona o mjerama ograničavanja, Konačni prijedlog zakona. Provođenje mjera ograničavanja trenutačno je regulirano Zakonom o međunarodnim mjerama ograničavanja koji je na snazi od 3. prosinca 2008., objavljen u Narodnim novinama br. 139, s Izmjenama i dopunama objavljenim u Narodnim novinama br. 41/14 i br. 63/19. Nakon početka agresije Ruske federacije na Ukrajinu 24. veljače 2022. godine, Europska unija uvela je niz opsežnih i do sada nezabilježenih paketa sankcija protiv Ruske federacije te Republike Bjelorus i Islamske republike Iran. Njima se dopunjuju već postojeće mjere koje su uvedene protiv Ruske federacije nakon što je 2014. godine nezakonito pripojila Krim te nije provela sporazume iz Minska. Europskoj uniji blokirano 21,5 milijardi eura imovine ruskih fizičkih i pravnih osoba, a na području Europske unije i G7 država blokirano je oko 300 milijardi eura imovine Ruske središnje banke. Time se osigurava da ta sredstva ne mogu biti korištena u cilju potpore ruskoj agresiji protiv Ukrajine. Kao država članica Europske unije Republika Hrvatska dužna je učinkovito doprinijeti provođenju sankcija koje je Europska unija uvela i uvodi protiv Ruske federacije. Ovakva situacija dovela je do višestrukog uvećanja obima mjera ograničavanja koje RH provodi. Osim znatnog povećanja obima mjera ograničavanja uslijed sankcija koje je Europska federacije, RH se nalazi pod evaluacijom grupe za financijsku akciju protiv pranja novca FATFA i odbora stručnjaka za evaluaciju mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma Vijeća Europe MONEYVAL-a. U postupku je evaluacije dan je niz preporuka kojeg su dio preporuke glede pravnog institucionalnog okvira za provedbu mjera ograničavanja koje uvodi Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. Uzevši u obzir navedeno višestruko povećanje obima mjera ograničavanja koje RH provodi te ispunjavanja preporuka FATFA i MONEYVAL-a glede pravne regulative za provedbu mjera ograničavanja, razvidno je kako je nužno da se pitanje provođenja mjera ograničavanja podrobnije reguliraju no što je to važećim zakonom učinjeno. Ovim novim prijedlogom zakona se posebno, su posebno razrađeni postupci kojima RH predlaže uvrštavanje fizičkih ili pravnih osoba na sankcijske popise Europske unije ili Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Također je reguliran postupak kojim RH uvodi mjere ograničavanja protiv pojedinaca i skupina sukladno Rezoluciji 1373 Vijeća sigurnosti UN-a, a zakonom zakonom je regulirana i provedba Rezolucija kojima se reguliraju sankcijski režimi protiv pojedinaca i skupina koje su uključene u teroristička djelovanja. U zakonu se posebno tretira i pitanje skidanja fizičkih i pravnih osoba sa sankcijskih popisa kao i odlučivanje o zahtjevima za za odstupanje od primjene pojedine mjere ograničavanja. Kao posebna preporuka MONEYVAL-a i FATFA ističe se primjena sankcijskih režima Vijeća sigurnosti UN-a bez odgode. Razlog preporuke je bio taj što je RH do sada Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a preuzimala u trenutku kada ih je Europska unija svojim uredbama preuzimala u svoj pravni sustav. i FATFU uočili su da između usvajanja odluka u Vijeću sigurnosti UN-a i preuzimanja istih u pravni sustav Europske unije protječe od dva do pet dana te su zaključili da to predstavlja rizik da se primjena sankcija izbjegne te stoga traže da se u nacionalno zakonodavstvo uvede primjena bez odgode od trenutka kada sankcijski režimi ili izmjene u njima stupe na snagu usvajanjem relevantnih odluka Vijeća sigurnosti UN-a. Da bi se to pitanje riješilo novim zakonom se propisuje i razrađuje izravna primjena odluka Vijeća sigurnosti UN-a do donošenja ili ažuriranja regulative Vijeća Europske unije. Rješenje kako je predloženo u Konačnom prijedlogu zakona osigurava da vremenski vakum između donošenja Odluka Vijeća sigurnosti UN-a i Odluka Vijeća Europske unije bude ispunjen, čime se smanjuje mogućnost izbjegavanja mjera ograničavanja koje su uvedene odlukama Vijeća sigurnosti UN-a. Prigodom izrade Konačnog prijedloga zakona, konzultirani su razni pravni sustavi unutar Europske unije te je uočeno učestalo korištenje upravo ovakvog rješenja. Zakonom se također uređuje i pitanje nadležnih tijela, kako za primjenu tako i za nadzor te izdavanje odobrenja za odstupanje. U odnosu na trenutno važeći novi zakon će puno detaljnije regulirati sve postupke i međusobne odnose svih subjekata u provođenju mjera ograničavanja, što će omogućiti da RH puno uspješnije provodi nove i sve veće i kompleksnije sankcijske režime Europske unije te da ujedno u potpunosti odgovori na preporuke koje su u sklopu svojih evaluacija dali MONEYVAL i FATFA posebno u pogledu provedbe sankcijskih režima Vijeća sigurnosti UN-a protiv pojedinaca i skupina uključenih uključenih u terorističke aktivnosti. Razlog žurnosti donošenja novog Zakona o mjerama ograničavanja je što se RH trenutno nalazi pod nadzorom međunarodnih tijela koja procjenjuju između ostalog razinu provedbe mjera ograničavanja, a donošenje novog zakona je jedan od važnijih čimbenika u tom procesu. Također u zadnjih godinu dana uslijed Ruske agresije na Ukrajinu i posljedičnog značajnog rasta obima mjera ograničavanja uvedenih od strane Europske unije u čitavom sustavu uočena je velika potreba dodatnog i preciznijeg reguliranja ovog područja. Isto se očituje i u velikom broju upita za dodatna tumačenja i upute fizičkih, pravnih osoba koje su u svom djelovanju obveznici primjene pojedinih mjera ograničavanja. Zahvaljujem na pozornosti. Hvala državnom tajniku. Ima nekoliko replika. Prva je na radu poštovana kolegica Kekin, ne pardon Kirin. Oprostite. Poštovani kolega Kirin. Malo slabo naočale rade. Ivan (HDZ)** Poštovani predsjedniče, poštovani tajniče. Donošenje ovog zakona o mjerama ograničavanja koje idu u nekoliko smjerova, naravno Hrvatska prihvaća. Naravno, posebno sada s namjerom oslabljenja moći Rusije zbog agresije na Ukrajinu. Molim vas, da li su te mjere dovoljne, gledajući novu globalnu polarizaciju u pojmu Brixa. Predmjevaju i predmjevajući naravno udar u svjetski financijski sustav koji je temeljen na poslovičnom odnosu na dolar. Da li u toj globalnoj polarizaciji interesa Brixa i drugih zemalja, Ukrajina treba još veću pomoć nas cijelog demokratskog svijeta. Frano (HDZ)** Zahvaljujem g. zastupniče, pa naravno Ukrajina apsolutno treba našu pomoć i mi ćemo je nastaviti pomagati, dosada je usvojeno 11 sankcijskih paketa protiv Ruske Federacije zbog ratne agresije na Ukrajinu. U pripremi je novi paket i to je ono što mogu danas reći, dakle u pripremi je novi paket, dakle nastavit će se sa intenzivnim mjerama ograničavanja kako bi se umanjila sposobnost Ruske Federacije da nastavi voditi rat protiv Ukrajine, neke rezultate kroz evaluaciju smo već i vidjeli, o tome razgovaramo i u Briselu sa drugim državama partnerima i imamo svakodnevna izvješća oko toga i u tom smislu smatramo da su mjere učinkovite, posebno ako uzete u obzir da je, evo 300 milijardi eura je blokirano imovine ruske banke i u tom smislu sasvim sigurno da je oslabljenja njihova mogućnost financiranja ratne agresije. **Jandroković, Gordan Gospodine državni tajniče, vi ste u HS došli sa otvorenim lažnim obrazloženjem glede donošenja ovog zakona. Ja ne razumijem kako se ne crvenite u licu jer u uvodnim napomenama govorite da ove hitne izmjene zakona donosite na temelju preporuka FATF-a ili kako FTF-a kako vi govorite, zbog navodnih problema u provođenju sankcija Ruskoj Federaciji zbog ukrajinskog rata, što je čista laž. Hrvatska je na sivoj listi FATF-a ne zbog Rusa već zbog Pavla Vujnovca i zbog Andreja Plenkovića. Plenković je u procesu otimanja dalekovoda Ministarstvu financija zabranio da provode obveznu provjeru sredstava Vujnovca i družine, a što je propisano europskom direktivom.

dakle nije točno. Ja nisam rekao da je, da je zbog FATF-e odnosno FATF-ino mišljenje povezano sa sankcijama protiv ruskog režima, dakle to su, dva razloga su, jedan je sankcije protiv Rusije, a drugi razlog su preporuke FATF-e i Manivala, dakle morate pažljivije slušat kad, kad netko govori, ne ono, ne, ne, vi ustvari želite čuti nešto što ja nisam izgovorio. Dakle dva su razloga, jedno je sankcijski režim protiv Rusije, a drugi je preporuke FATF-a. Preporuke FATF-a se odnose samo na činjenicu da Hrvatska treba uredit pitanje sankcija na način da ne postoji nikakav gep, nikakav prazni prostor između donošenja odluka na Vijeću sigurnosti i prihvaćanja od strane EU. U pravilu je to trajalo između 2 do 5 dana i u tom razdoblju se moglo dogoditi da neko izbjegne sankcije, dakle potpuno ste krivo razumjeli, ne znam iz kojeg razloga. Povreda poslovnika, kolegica Vidović Krišto izvolite. **Vidović Krišto, Karolina (OIP)** Čl. 238., vi vrijeđate hrvatske građane, dva razloga, a zašto nismo čuli nijedne jedine riječi u vašem obrazloženju zašto je Hrvatska na sivoj listi FATF-a? Zato što štitite lopovluk, štitite Plenkovićevu Vladu koja tu korupciju vrši, otimate dalekovod, da ne nastavljam dalje, sad prelazite na Đuru Đakovića, sram vas bilo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dobivate opomenu jer ovo nije bila povreda poslovnika nego replika. Idemo dalje, kolega Cappelli izvolite. Hvala lijepo predsjedniče. Državni tajniče, vi ste danas više puta spomenuli evaluaciju, spomenuli ste ovu problematiku kod donošenja nekih mjera da postoji jedan jedan interegnum ako možemo tako reći, jedna pauza između onog što se donosi i između onog trenutka kad se sprovodi i tu se vjerojatno koristilo puno u tim datumima, dakle otkad se koristi da se možda zadnji trenutak sprovede ono što se može, da li su to pravne ili fizičke osobe, pa možda da još jednom očito morate objasniti gdje se, gdje je tu pomak koji će sigurno dobro doći ovaj zakon i hrvatskim dakle institucijama da mogu provoditi sa onim danom kad se donosi zakon, a ne da postoji pošto ste spomenuli taj gep koji očito u nekim i našim situacijama se itekako koristio, znamo o čemu govorimo, hvala lijepo. **Jandroković, Zahvaljujem g. predsjedniče. Gospodine zastupniče, da u pravu ste, dakle preporuke Manivala i FATF-a se isključivo odnose što se tiče Zakona o mjerama ograničavanja, dakle govorim o ovom zakonu koji je među ostalim i u akcijskom planu naveden upravo da bi se izbjegao taj gep. Dakle riječ je o tome da je više sigurnosti kad donese odluku, tog trenutka te mjere nisu stupile na snagi, na snazi u državama članicama ukolko ne postoji poseban proces. E taj poseban proces je upravo naveden ovdje, dakle onog trenutka kad se donese odluka na Vijeću sigurnosti tada će se i u Hrvatskoj automatski primijeniti te mjere dok se određenim zakonodavstvom odnosno Uredbom EU to isto ne prenese u Europski sustav zakonodavstva. Dakle riječ je o tome da je u pravilu tu nastalo između 2 do 5 dana tog praznog hoda gdje su ti koji su bili pod sankcijama već određeni na Vijeću sigurnosti mogli svoju imovinu eventualno prebaciti na nekoga drugoga ili prebaciti na neke treće zemlje itd. …/Upadica predsjednik: Hvala vam./…dakle o tome je riječ. **Jandroković, Gordan Hvala predsjedniče. Poštovani državni tajniče, obim mjera ograničavanja značajno se povećao od ruske agresije na, na Ukrajinu. ove mjere ograničavanja mogu biti gospodarske mjere, mjere u području viza, isto tako i pojedinačne sankcije usmjerene na određene osobe. osobe. RH mora se kao članica EU doprinositi provođenju sankcija, ali isto tako mora uredit svoje zakonodavstvo i dodatno ga precizirati zbog obveznika primjene mjera ograničavanja. Kako to konkretno izgleda u RH, možete li nam reći koji su to obveznici primjene mjera ograničavanja i navesti neke od njih čisto zbog naše javnosti da znamo kako to izgleda konkretno kod mjera ograničavanja? Hvala. **Jandroković, Zahvaljujem gđo. zastupnice, ha obveznici primjene su svi, svi građani i sve pravne osobe i fizičke osobe, dakle oni su obveznici primjene, al naravno ovdje se, ovdje se radi o tome da sva državna tijela, sva tijela sa javnim ovlastima budu nositelji onih temeljnih, temeljnih sankcijskih režima i u tom smislu se naravno mjere i provode na način da nadležna državna tijela ako govorimo o uvozu, o izvozu roba itd. da ta nadležna tijela budu koja će provoditi sankcijske režime, Carinska uprava, sva ministarstva, MUP Ministarstvo gospodarstva i dakle sva tijela države su u cijelom sustavu involvirani i oni su ti koji provode mjere ograničavanja, dužni su ih svi poštivati, pa čak i kad govorimo o fizičkim osobama bitno je da ljudi ne pristanu biti sudionici u pokušaju izbjegavanja sankcijskog režima, a tome ću kasnije nešto i reći. **Dretar, Davor (DP)** Hvala vam. Poštovani g. državni tajniče, evo imamo prvo i drugo čitanje pa onda moramo malo raspravljati odmah tražeći odgovor. U čl. 4. st. 9. vidimo proširenje primjene zakona na povezanu osobu, a tom se osobom smatra svaka fizička ili pravna osoba izravno ili neizravno povezana sa subjektima obuhvaćenim mjerama ograničavanja. E sad dosta nejasno, dakle smatramo da to omogućava ekstenzivno i pravno fluidno tumačenje dosege primjeni odredbi predmetnog zakona na treće osobe i to naravno temeljeno na neodređenim kriterijima radne skupine, pa smatramo jednostavno da ovaj članak st. 9. treba puno preciznije definirati jel bi mogao dovesti do pravne nesigurnosti te proizvoljnih i subjektivnih tumačenja. Hvala lijepa. Frano (HDZ)** Zahvaljujem g. zastupniče. To je jedno od pitanja koje redovito raspravljamo upravo kad imamo koordinaciju koordinatora članica EU. Dakle, to jest dosta osjetljivo pitanje i vrlo često je nama na dnevnom redu kao što sam rekao iz razloga što je nekad teško utvrditi te povezanosti. No kako u radu stalne skupine i Hrvatskoj, ali i u drugim državama članicama sudjeluju i druga tijela kao što su obavještajne agencije itd., da ne govorim sad sve ko su sve članice i članovi stalne skupine, mi dobivamo doista valjane informacije temeljem kojih možemo doista zaključiti da je ta osoba koja je povezana na neki način pod kontrolom osobe čije je vlasništvo. Dakle, u tom smislu ipak postoje poprilično jasni dokazi koji ukazuju na to da je ta povezana osoba doista pod kontrolom osobe čije je to vlasništvo i da je to način na koji se pokušava izbjeći sankcijski režim. Kolega Šimičević izvolite. da ne daju dobar učinak. Znači li to da svijet dramatično mijenja, da se stvaraju novi odnosi i da zapravo EU da sve članice nisu za sankcije odnosno da UN ne mogu donijeti te kvalitetne zakone koje bi spriječilo zlo da se nastavi rat u Ukrajini? kakva su očekivanja? Da li će biti još nekih potresa na globalnoj sceni i što možemo očekivati nove ratove ili prestanak ratova? Hvala. Frano (HDZ)** Ja bih volio kad bih mogao dati odgovore na sva ta vaša pitanja g. zastupniče, ali ono što je bitno reći da sve sankcijske režime do sada, sve pakete je EU donijela jednoglasno. Dakle, sve države članice su poduprle svih ovih 11 paketa i poduprijet će nadam se i buduće koje će se donositi tako da u tom smislu nema nikakvih dvojbi i nejasnoća. Postoje određena odstupanja odnosno traženja da se određene mjere ne primjene u tom trenutku ili traži se odgoda za primjenu tih mjera, kao što smo i mi imali određene zahtjeve za odstupanjima kad je bilo u pitanju prodaja dijela Fortenove itd., ali to je mali jedan kompleksni slučaj. U svakom slučaju sankcije ipak davaju rezultata, te sankcije nisu samo od strane EU nego i od drugih partnera od SAD-a, UK i drugih država koji primjenjuju sankcijske režime i nastoji se doista oslabjeti

onda otvaram raspravu. Prvi na redu Klub zastupnika SDP-a poštovani kolega Jakšić. Izvolite. **Jakšić, Mišel (SDP)** Hvala poštovani predsjedniče Sabora. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Dobro jutro, dobar dan svima. Dakle, ono što bih htio možda tipično reći u početku svoje rasprave da definitivno podržavamo sve ono što se radi i poduzima da se suzbije ta ruska agresija jer jednostavno ono što se danas događa u Ukrajini, a nažalost počelo se događati i po nekim drugim točkama diljem svijeta, apsolutno ljulja temelje poretka i demokracije kako smo ju mi navikli konzumirati i živjeti apsolutno nosi u sebi mijenjanje i određenog životnog stila, a i vidimo sami što su sve te ratne krize napravile u određenim poslovnim procesima, puno toga plaćamo i danas svaki put kad uđemo u dućan. Dakle, to je nešto što nitko nije očekivao da će se događati u 21. stoljeću u 2023.g. na 2024. i sigurno kad gledamo povijesne presjeke što se pričalo nakon Drugog svjetskog rata, što se pričalo i nakon našeg Domovinskog rata uvijek je bilo, ne ponovilo nikada više. Nažalost, ispada da i napretkom tehnologije i napretkom životnih i poslovnih mogućnosti smo došli do toga da danas imamo nešto što nitko očekivao nije. Vjerovali smo da svi ti napretci nose i promjene u shvaćanjima ljudskih prava, da doista možemo čuvati tu slobodu i mir, ali eto danas sadašnjost govori nešto apsolutno drugačije. Kad pričamo o ruskoj agresiji na Ukrajinu, mi smo apsolutno fokusirani na sve ono što se događa unazad dvije godine i tu definitivno ne možemo reći i da Hrvatska i EU nisu poduzimale korake koji su se mogli očekivati i koje možemo reći da su bili opravdani. No ono što bih htio naglasiti je da je ruska agresija na Ukrajinu zapravo počela 2014. aneksijom Krima i činjenica je da i EU i hrvatska politika promijenile su se tri Vlade i tri predsjednika, tj. dva predsjednika i jedna predsjednica nisu baš od 2014. do 2022. pokazivale preveliku ljutnju na to što je Rusija napravila na Krimu. Putin je bio gost na masi svjetskih događanja, na masi europskih događanja, iz Hrvatske se voljelo ić u Rusiju k tome istome Putinu voljelo se recitirati njegovim ministrima, dakle to je činjenica, to je radila Hrvatska, to je radila Europa, to je radio cijeli svijet. Da li je pozadina toga bila što i danas curi van jer Rusija je imala jako puno svojih biznis kejsova, i biznis interesa diljem Europe i diljem svijeta, da li možda se tada mislilo da se neće dogoditi ovo što se događa danas? Teško je biti pametan poslije svega što se izdogađalo i ne volim inače biti general poslije bitke, ali činjenica je da smo svi žmirili na ono što se događa u Rusiji, što se događa pod plaštom Vladimira Putina, a bilo je jasno po puno pokazatelja u kojem smjeru to ide i kako ruski car Putin zamišlja Rusiju, rusko okruženje, kako u konačnici zamišlja cijeli svijet. Tako da kad pričamo i o ovoj temi moramo si priznati da su zapadne demokracije, razvijeni svijet apsolutno promašili i da su zasigurno dobrim dijelom sukreatori te krvoločne ruske agresije koju danas gledamo u Ukrajini. A postoji ozbiljna sumnja da ta ruska agresija kroz razne vidovi hibridnog ratovanja se pokušava prelijevati i sudjelovati u stvaranju još nekih neuralgičnih točaka diljem svijeta. Danas imamo to što imamo, danas evo raspravljamo da li imamo saznanja kad će stat, dal će stat, kako će stat zbog događanja u Palestini i Izraelu, to je sad i apsolutno palo u drugi plan. No ono što je jasno i vidljivo da smo pred time da ćemo imati jedan dugotrajan rat na području Ukrajine i da će to sve skupa i dalje utjecati i na naš stil života i na brojne ekonomske tokove kolikogod mi žmirili na to i nadali se da će neko prstom pera zaustaviti sve ono što se tamo događa. Apsolutno podržavamo da sve one koji peru ruski novac za koji možemo sumnjati da ide u ruski ratni stroj da ih se sankcionira, da jednostavno takvi ljudi više ne mogu voditi svoje biznis operacije u Hrvatskoj i u EU i nitko normalan i racionalan ne može biti protiv toga. No tu si isto možemo postaviti pitanje, unatoč svim tim pravilnicima, uredbama, zakonima svemu onome što jesmo odrađivali mahom je to bilo po automatizmu, da li smo napravili dovoljno? Jer već danas u obrazlaganju stanki pa i po hodnicima ima jako puno upitnika i jako puno tema gdje se otvarala sumnja da taj ruski kapital je prisutan u Hrvatskoj, vidjeli smo to na slučaju jahte, vidjeli smo to na slučaju Fortenove i pokušaja preuzimanja Forte nove i postavlja se pitanje dal smo baš stvarno stavili pod sankcije sve ljude koji su se vrtili u tom krugu? Nešto se pričalo, nešto se zaustavilo, al puno imena se provlačilo po medijima, al ne možemo baš iščitati da su stavljeni pod sankcije. Ovisno o težini medijskog pritiska i eventualne krize za koju neko smatra u Vladi da bi ona mogla postati politička kriza tako mi širimo naš taj paket sankcija i tako širimo osobe koje stavljamo pod sankcije. I moramo si priznati da ni tu nismo napravili dovoljno, zapravo jesmo formalno zadovoljili sve što se ono od nas tražilo, al baš da smo žestoko krenuli raščišćavati sve pipce u RH prema Rusiji i Ruskoj Federaciji mislim da nismo i mislim da to javnost danas i zna. Isto tako ono što i nije vezano uz ovu temu, ali će se vrlo skoro pojaviti, dobivamo jako malo informacija osim onoga što iščitamo u medijima što dalje sa Fortenovom, što dalje sa dijelovima Fortenove? Što je sa ovim što je danas kao neka blokirana imovina i blokirano vlasništvo za što znamo da iza toga stoji Rusija, što će se dalje događati s tim? I ne možemo si reći to je tržište nek se dogodi što će se dogoditi, politika sankcija je europska, dogodit će se što će se dogoditi, pa ajmo svi zajedno dočekati kako će završiti slučaj Agrokor, danas Fortenova. Premijer Plenković sa svojom Vladom se jako upleo u slučaj Agrokor, neću sad suditi što je bilo dobro, što je bilo loše, ali upleo se jako pod mantrom da spašava desetine tisuća radnih mjesta i da zapravo spašava hrvatsku ekonomiju od totalnog kolapsa. Ok, to je respektabilan naum, respektabilna ideja i jasno da se od premijera očekuje da u takvim situacijama ako vidi stvarno da se to događa da reagira. O samom procesu neću govoriti, napisano je sve i svašta, bilo je i određenih istraga vidlo se putem da nije sve baš bilo najsjajnije, al to sad stvarno nije tema. Ali ne možemo danas reći ajmo pustiti taj proces sankcija i preslagivanja vlasništva dalje jer to je tržište i mi se nećemo petljati u tržište. Ne, to nije samo tržište to su i nacionalni interesi jer je u tome hrvatska poljoprivreda, koncesije na hrvatsku zemlju, na hrvatsku vodu i ako smo se upetljali u početku onda i na kraju tog procesa, pogotovo kad je ovakva maglovita situacija, a zbog Rusije i ruske agresije je, moramo se upetljavati i tu država mora štiti svoje nacionalne interese i interese građana ove zemlje. Hvala vam lijepa. Druga rasprava Klub zastupnika Mosta poštovani kolega Miletić, izvolite. Poštovani predsjedniče HS-a g. Jandroković, poštovana gospođo Kristina Zadro Omrčen, državni tajniče, kolege vladajući, kolegice i kolege iz oporbe. Nama su pravnici tu pripremili izlaganje, kolega Nikola Grmoja je to trebao ovdje izložiti, ali sad je ako sam dobro shvatio neki Odbor za nacionalnu sigurnost pa je išao tamo, pa ću ja to umjesto njega pročitati ono što su mi tu pripremili. Klub Mosta se slaže da je potrebno uvoditi sankcije, no ono što nama pravnici ovdje su sugerirali pitanje do koje granice se može ići sukladno zakonima RH i Ustavu RH, pa ako vas zanima mogu vam poslati na mail ovo detaljno, a ja ću vam sada ovdje pročitati ovo što imam. Prijedlog zakona u cijelosti je neustavan, protivan je konvencijskim odredbama, međunarodnim ugovorima koji su trenutno na snazi u RH u pogledu sljedećih odredbi, čl. 2., predmetnim člankom prijedloga zakona utvrđen je za cilj zakona te su nabrojani subjekti na koje se prijedlog zakona primjenjuje, međutim u potpunosti ostaje nejasno i nedefinirano kako u ovoj tako i u drugim odredbama prijedloga zakona, tko su subjekti na koje se isti primjenjuje, a osobito jer su isti definirani kao fizičke i pravne osobe, citiram, države, teritoriji, entiteti, organizacije i drugi subjekti koji su obuhvaćeni mjerama ograničavanja. Ovakva fluidnost u definiranju subjekata na koje se prijedlog zakona odnosi osobito je zabrinjavajuća kada se u obzir uzme ozbiljnost posljedica do koje primjena prijedloga zakona može dovesti. Osobito se ističe kako se zakon primjenjuje ne samo na fizičke i pravne osobe već na druge države i teritorije, dakle propisana je ekstrateritorijalna primjena zakona i ovdje dakle pravnici drže da je to protivno načelima međunarodnog prava. Čl. 4., čl. 4. prijedloga zakona definirani su, citiram, temeljni pojmovi, međutim mjere ograničavanja nisu jasno definirane odnosno iste nemaju numerus clausus već mjere ograničavanja obuhvaćaju druge mjere u skladu s Europskim međunarodnim pravom. Navedeno je ustavnopravno neprihvatljivo s obzirom na to da se istima direktno zadire u ustavom zaštićena prava, prvenstveno u pravo vlasništva, a koje pravo predstavlja jednu od temeljnih ljudskih prava i stvara gospodarsku osnovu za ostvarivanje ljudskih sloboda. Nadalje, ovakvo poopćeno nabrajanja mogućih mjera ograničavanja dovodi do mogućnosti široko…, širokog tumačenja primjene zakona, te do zadiranja i povrede i drugih ustavom zaštićenih prava, kao što su ograničavanje poduzetničkih sloboda, prava na pravne lijekove, načela zakonitosti, te ustavnog načela trodiobe vlasti. Naime, o mjerama ograničavanja predviđenima u prijedlogu zakona na nacionalnoj razini odlučuje odnosno iste predlaže tijelo formirano isključivo od strane Vlade kao izvršne vlasti, te uz suglasnost same Vlade bez ikakve mogućnosti redovne ili izvanredne kontrole sudbene ili zakonodavne vlasti. Citirane mjere trebale bi biti jasno nabrojane i predvidljive jer iste predstavljaju sankcije kažnjivog karaktera, te ustav i Kazneni zakon i drugi propisi koji propisuju kazne za određena postupanja zahtijevaju predvidljivost pravne norme i sankcija koje nastaju kao posljedica kršenja istih. Nadalje, imovina obuhvaćena mjerama ograničavanja toliko je široko definirana da obuhvaća pravne dokumente ili instrumente u bilo kojem obliku, elektroničke ili digitalne, citiram, neovisno kako su stečeni. Pozivanjem na predmetnu odredbu potencijalno se može onemogućiti pravo sankcionirane osobe i njezina odvjetnika na pozivanje na institut odvjetničke tajne zaštićene odredbama Kaznenog zakona, a koja predstavlja povredu službene tajne od strane odvjetnika. Prema aktualnom zakonodavstvu i ustaljenom pravnom shvaćanju nije dužan nikome odati podatke koje je saznao u zastupanju svog klijenta, niti ikome predati pravnu dokumentaciju kojom raspolaže jer ista u naravi i ne mora predstavljati nikakvu imovinu. Čl. 4. st. 9., primjena zakona proširena je na nejasno i apstraktno određenu povezanu osobu, citiram, a kojom se smatra svaka fizička i pravna osoba izravno i neizravno povezana sa subjektima obuhvaćenima mjerama ograničavanja, a kojom definicijom se omogućava ekstenzivno i pravno fluidno tumačenje dosega primjene odredbi predmetnog zakona na treće osobe temeljem arbitrarno neodređenih kriterija stalne skupine. Čl. 6., Vlada kao političko i izvršno tijelo donosi odluku o osnivanju i načinu rada Stalne skupine koja će provoditi odredbe mjere ograničavanja bez ikakve suglasnosti, sudjelovanja ili kontrole zakonodavne i sudbene vlasti, a čime je narušeno ustavnopravno načelo trodiobe vlasti u usporedivim situacijama garantira sudsku i parlamentarnu kontrolu ovakvih ad hoc tijela. Čl. 9., Stalna skupina isključivo na inicijativu svog člana, te uz suglasnost Vlade koja ju je imenovala, donosi odluku hoće li netko biti uvršten na prijedlog za sankcijski popis EU ili na sankcijski popis Vijeća sigurnosti UN-a. Navedeno predstavlja kršenje načela kojim je određeno kako je suprotno s idejom pravičnosti da određena osoba ili tijelo donosi odluku u slučaju u kojem je zainteresirana stranka, budući da je jedan od temeljnih načela pravne države da osoba ili tijelo koje donosi neku odluku mora biti nepristrano u odnosu na tijelo koje donošenje te odluke predlaže. Nadalje, citiranim čl. 9. st. 3. propisuje da ukoliko, citiram, postoji sumnja ili razlog za sumnju, završavam citat, donijet će se odluka o uvrštenju na sankcijski popis, a što je opet u izravnoj suprotnosti s načelom zakonitosti i predvidljivosti pravne norme. Čl. 17. st. 6. i 7., predmetnim odredbama prijedloga zakona nije predviđen redovni, ni izvanredni pravni lijek protiv odluke o provođenju mjera ograničavanja. Predviđeno je isključivo pravo na ustajanje s tužbom pred općinskim ili trgovačkim sudom, a koje ne odgađa primjenu određenih mjera. Na opisani način izravno se krši ustavnopravna garancija na pravni lijek i odštetnu odgovornost RH, a šteta koja je bez odgodnog učinka tužbe i dalje nastaje za osobu koja je stavljena pod mjere, te traje bez mogućnosti sudske ili drugostupanjske upravne kontrole sve do okončanja redovnog sudskog postupka, a za koje obzirom na stanje u hrvatskom pravosuđu izgledno da će trajati godinama. Čl. 18., čl. 18. navedenog prijedloga zakona utvrđene su pretpostavke odgovornosti RH za štetu počinjenu primjenom predloženog zakona. prema tvorcu prijedloga zakona RH odgovara samo ako je šteta subjektu prouzročena namjerno, citiram, ili krajnjom nepažnjom, završen citat i to od strane tijela državne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima i sudovima. Iz navedenog proizlazi da je u realitetu odgovornost za štetu RH gotovo nemoguće utvrditi s obzirom na to da se namjera i gruba nepažnja gore navedenih tijela koje su pravne osobe odnosno njihova kaznena i prekršajna odgovornost ne može utvrditi jer ista ovisi o krivnji odgovornih osoba u tim tijelima, a koja krivnja se ovdje niti spominje, niti traži. Naime, sukladno odredbama Zakona o kaznenoj odgovornosti pravnih osoba nemoguće je utvrditi odgovornost pravne osobe bez odgovornosti fizičkih odgovornih osoba koje njome upravljaju. Prijedlog zakona ne predviđa takvu odgovornost fizičkih osoba, niti odgovornost za štetu RH, a čime će faktično ovakvim neodrživim pravnim konstruktom biti nemoguće utvrditi namjeru i grubu nepažnju pravnih osoba jer se na njih u nijednom pravnom sustavu ne primjenjuje koncept postojanja bilo kakvog oblika krivnje ili kršenja dužne pažnje već isto isključivo ovisi o odgovornosti njezinih odgovornih osoba. Iz izvješća o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga zakona o mjerama ograničavanja vidljivo je da je kriterij za utvrđenje vlasništva koji se primjenjuje u predmetnom prijedlogu zakona definira kao citiram „50 plus posto udjela“, sukladno smjernicama EU citiram citiram „EU najbolje prakse za učinkovitu provedbu mjera ograničavanja“, navedeno znači da će suvlasnik društva ili imovine na kojeg se mjere ograničavanja ne bi trebale primjenjivati kao treća osoba istima biti obuhvaćen i to bez ikakve kompenzacije ili naknade štete odnosno bez preispitivanja njegove krivnje, odgovornosti ili mogućnosti utjecaja na unos kapitala u imovinu koja je predmet suvlasničkog odnosa. Nadalje, prijelazne i završne odredbe ne propisuju niti nominalnu proceduru i pretpostavke za imenovanje stalne skupine kao ni za donošenje podzakonskih propisa. Dakle, spornim prijedlogom zakona krše se sljedeća ustavna i konvencijska načela, nabrajam, ne definiranost vrsta i broja mjera kao i subjekata na koje će se iste moći primjenjivati otvara vrata samovolji i zlouporabama od strane politički konstruiranog paraustavnog tijela te predstavlja izravno kršenje načela zakonitosti i ozbiljno narušava funkcioniranje slobodnog tržišta te bitno ograničava poduzetničke slobode pravo vlasništva, pravo na redovni pravni lijek i dr.. Zakonsko pravno uređenje neke materije mora biti takvo da između ostalog osigurava ostvarenje legitimnih ciljeva dotičnog zakona, pravnu sigurnost objektivnog pravnog poretka, određenost, pristupačnost, predvidljivost i pravnu izvjesnost normi u skladu sa zahtjevima koji proizlaze iz vladavine prava najviše vrednote ustavnog poretka RH koja je temelj za tumačenje Ustava čl. 3. Ustava, a što se sve krši citiranim prijedlogom spornog zakona iz naprijed u navedenih razloga. Nadalje, riječ je o implementacijskom zakonu koji ne samo da nema legitiman cilj, ugrađenu razmjernost te isti ispod ispod praga Ustavom zahtijevane predvidljivosti zakonskih posljedica prirođene diskrecijskim ovlastima pri njihovom izricanju i bez osigurane redovne upravne i sudske kontrole. Nadalje, spornim prijedlogom zakona onemogućava se svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu te se time krši čl. 49. st. 2. Ustava. Nadalje, Ustavni sud smatra nespornim da adresati pravne norme ne mogu stvarno i konkretno znati svoja prava i dužnosti te predvidjeti posljedice svog ponašanja ako pravna norma nije dovoljno određena i precizna. Zahtjev za određenošću i preciznošću pravne norme predstavlja citiram „jedan od temeljnih elemenata načela vladavine prava“, presuda Europskog suda u predmetu Bijan protiv Rumunjske 6. prosinca 2007., ključan je za postanak i održanje legitimiteta pravnog poretka. On osigurava da demokratski legitimirani zakonodavac samostalno zakonom razrađuje temeljna prava i slobode, da izvršna i upravna vlast raspolažu jasnim zakonskim i podzakonskim regulatornim mjerilima za svoje odluke te da sudbena vlast i sudovi mogu provoditi kontrolu zakonitosti pravnog poretka. Kad se taj zahtjev ne poštuje neodređeni, neprecizni zakoni, ustavnopravno nedopušteno delegiraju dijelove ovlasti zakonodavca na subjektivno rješavanje od upravnih i sudskih vlasti. Nadalje, spornim prijedlogom zakona izravno se krši zahtjev za određenošću, preciznošću pravne norme, a koji zahtjev je temeljno mjerilo za normativnu regulaciju svih slučajeva u kojima odgovor na pitanja iznalaženja i tumačenja mjerodavnog prava ne bi bio apstraktan kao u konkretnom slučaju. Citirano načelo u praksi Ustavnog suda zahtijeva da se određenost i preciznost pravne norme moraju smatrati i sastavnim dijelom načela vladavine prava na području svih grana jer bi njihovo zanemarivanje ugrozilo druge sastavnice načela pravne sigurnosti kao dijela načela vladavine prava, osobito zahtjeve za jedinstvom primjene prava te poštovanjem učinka pravomoćnih presuda i drugih odluka tijela državne i javne vlasti. Poštivanje tog zahtijeva od osobite je važnosti posebno u granama prava koje ima za posljedicu provođenje kazni i prekršajnih sankcija prema adresatima, a u kojem zbog intenziteta ograničenja ljudskih prava i temeljnih sloboda, načelo zakonitosti čl. 31. st. 1. Ustava, sadrži čak četri pojedinačna zahtjeva, pisanu zakonsku normu lex scripta, zabrana analogije lex stricta, precizne zakonske opise kaznenih djela lex certa i zabranu retroaktivnog djelovanja lex praevia. Niti jedna bar mi je latinski dobrodošao u klasičnoj gimnaziji, niti jedna od odredbi spornog zakona u dijelu u kojem se reguliraju kažnjiva ponašanja adresata osnovne sumnje i same sankcije nije jasno i nedvosmisleno definiran niti udovoljava jednom od ova četri zahtjeva. Ustav RH propisuje pravo na žalbu kao ustavno pravo pojedinca. U čl. 18. st. 1. Ustava jamči se pravo na žalbu protiv pojedinačnih pravnih akata donesenih u postupku prvog stupnja pred sudom ili drugim ovlaštenim tijelom, a u st. 2. Ustav je propisao mogućnost iznimnog isključenja tog prava, ali u samo u slučajevima određenim zakonom ako je osigurana druga pravna zaštita. Ovaj zakon predstavlja iznimku od te ustavne odredbe jer isti ne predviđa mogućnost redovnog spornog lijeka na odluke stalne skupine. Poštovani državni tajniče imam još toga, kao što vidite to su pripremili naši pravnici, pa ja ću vam drage volje to poslati na mail da malo pogledate pa ako je moguće da se to ipak malo kvalitetnije posloži. Toliko od mene u ime kluba Mosta. Prije nego što krenemo dalje sa raspravama, pozdravimo svi zajedno učenike i učenice i njihove profesore OŠ Fran Franković iz Rijeke, dobrodošli u HS /Pljesak/. Sada će govoriti u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani kolega Cappelli, izvolite. Poštovani predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege, dragi učenici. Pa provođenjem mjera ograničavanja regulirano je Zakonom o međunarodnim mjerama ograničavanja koje je na snazi dakle od 3. prosinca 2008. godine. Tu je važno spomenut kad je i kolega prije mene govorio Rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a pravno su obvezujuće temeljem čl. 24., Ujedinjenih naroda. RH je temeljem Rezolucije Opće skupštine UN-a od 22. svibnja '92. primljena u članstvo Ujedinjenih naroda te je pristupila Povelji Ujedinjenih naroda. Budući Povelja Ujedinjenih naroda predstavlja međunarodni ugovor, ista temeljem čl. 134. Ustava RH čini dio unutarnjeg pravnog poretka RH, a po pravnoj snazi iznad zakona. Evo čisto još da to dodam. Nužnost donošenja dakle novog Zakona o mjerama ograničavanja nastale nakon agresije dakle Ruske federacije na Ukrajinu nakon čega je Europska unija uvela niz opsežnih paketa sankcija protiv Ruske federacije te Republike Bjelorusije i Islamske republike Iran kao nadopunu već postojećim mjerama uvedenih protiv Ruske federacije nakon ruskog nezakonitog pripajanja Krima 2014. godine i neprovođenje sporazuma iz Minska koji je regulirao odnose dakle tadašnje, koji je trebao regulirat odnose između Ukrajine i, i Rusije. Sankcije uključuju ciljane mjere ograničavanja kojima se želi osigurati dakle da Rusija snosi ozbiljnije posljedice za svoja djela koja će ujedno onemogućiti njezinu sposobnost za daljnju agresiju. Naravno tu će netko reagirati na način da da će reći da neke od zemalja pokušavaju čak Europske unije izbjeći jednu od tih sankcija pa se uvijek tu spominje, ne znam, recimo Mađarska ili neke druge zemlje. Međutim moramo reć da bez obzira na to što Mađarska koristi dio naftnih derivata ali je dogovoreno to na razini Europske unije, Mađarska je do sada pristala na sve, dakle 11 paketa koji su doneseni do sada, a uskoro i 12-og paketa. Stoga ne možemo reć da je bila protiv sankcija. Kao članica Europske unije dužni smo učinkovito doprinijeti provođenju sankcija. Osim znatnog povećanja obima mjera ograničavanja uslijed sankcija koje je EU uvela protiv Ruske federacije zbog agresije dakle na Ukrajinu, RH nalazi se pod evaluacijom Odbora za procjenu mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma Vijeća Europe, a to je dakle MONEYVAL i grupe za financijsku akciju pranja novca FATFA. Ovaj novi zakon će detaljnije regulirat ono što je upravo falilo u ovom trenutku u, u postojećim regulativama i regulirat će postupke međusobne odnose svih subjekata u u provođenju mjera ograničavanja što će RH omogućiti uspješnije provođenje sve kompleksnijeg dakle sankcijskog režima EU te će ujedno odgovoriti na preporuke Odbora dakle za procjenu mjera protiv pranja novca i financiranja dakle terorizma Vijeća Europe i FATFA kao grupe za financijsku akciju pranja novca to je najvažnije međunarodno tijelo za tijelo za donošenje standarda dakle ovome što danas i govorimo. Posebno dakle u pogledu provedbe sankcijskih režima Vijeća sigurnosti UN-a protiv pojedinaca i skupina uključenih u terorističke aktivnosti. Ovih dana su sve oči uprte dakle u Bliski istok

htio sam dat do važnosti da ne smijemo dozvoliti da nas to odvuče s našeg fokusa na Ukrajinu i sukob koji postoji dakle i agresiju Rusije na Ukrajinu. Od samog početka rata u Ukrajini 24. veljače '22. godine Hrvatska pruža snažnu potporu Ukrajini i osjeća solidarnost s Ukrajinskim narodom. Ustrajni smo u slanju snažne političke poruke, osude ruske agresije i naše potpore suverenitetu teritorijalnom integritetu i neovisnosti Ukrajine kada god nam za to ukaže se i prilika. U to snažno podupiremo europski put Ukrajine. Zbog vlastitog iskustva Domovinskog rata i agresije na Hrvatsku prije 3 desetljeća, a posebno zbog sjećanja ogromne podnesene žrtve, hrvatski narod ima veliku empatiju prema ukrajinskom narodu. Zato smo i mi u Hrvatskom saboru na dan ruske agresije 25. veljače '22. godine, gotovo jednoglasno usvojili deklaraciju o Ukrajini kojom je Hrvatska najoštrije osudila rusku agresiju i potvrdila punu podršku suverenosti i neovisnosti Ukrajine. Uz to Hrvatski sabor zajedno sa vrhovnom radom Ukrajine bio je domaćin prvog parlamentarnog sastanka na vrhu međunarodne krimske platforme 25. listopada '22. godine u Zagrebu. Iz Hrvatske su tada poslane poruke širokog jedinstva u potpori Ukrajini, ukrajinskom narodu te osuda ruske agresije. Zajedničku deklaraciju podržalo je više od 40 Stoga ovaj zakon itekako Hrvatska želi podržati da na određeni način još veći pritisak se održi, dakle na ovo što je bila ruska agresija na Ukrajinu. Hrvatska kao zemlja koja je prošla rat i agresiju Ukrajini će pomoći svojim jedinstvenim iskustvima i ekspertizom u razminiranju, imajući u vidu naša iskustva u ovom području kao i u procesu procesuiranja ratnih zločina. U Hrvatskoj održana je i međunarodna donatorska konferencija o humanitarnom razminiravanju u Ukrajini 11. i 12. listopada ove godine, na koje 34 država sudionica iskazalo jasnu političku podršku Ukrajini na području razminiravanja te dalo obećanje za gotovo pola milijarde eura pomoći na razminiravanju Ukrajine kao i dodatne donacije u tehničkim materijalima i opremi. Hrvatska do sada u tu svrhu je već izdvojila 5 milijuna eura, a na konferenciji je premijer Plenković najavio da će Hrvatska osigurati još dodatnih 5 milijuna za razminiravanje. Vlada nastavlja sa sveobuhvatnom pomoći Ukrajini u vojnom, tehničkom, diplomatskom, gospodarskom i financijskom smislu. Ukupna dosadašnja pomoć iznosi više od 250 milijuna eura, a status privremene zaštite ostvarilo je više od 25 tisuća osoba Uz to u potporu prijateljskom ukrajinskom narodu pružamo i kroz program prihvata, liječenja i rehabilitacije ranjenika, uz to 19 ranjenika koji su već bili u programu, prije neki dan dakle prihvatili smo dodatnih 17 ranjenika. U svom govoru o stanju Unije predsjednica Europske komisija Ursula von der Leyen potvrdila je da je EU u biti uz Ukrajinu koliko god bude potrebno, te da potpora Ukrajini neće prestati, da je budućnost Ukrajine u našoj Uniji, kako je i naglasila. naglasila. EU donijela je dosada 11 paketa mjera ograničavanja protiv Rusije kao odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu, a najavljuje se dakle i novi 12. paket upravo u ovom važnost jer, to je važno jer mjere ograničavanja ili sankcije snažno utječu na rusko gospodarstvo i sposobnost Rusije da financira agresiju na Ukrajinu. Stoga je važno nastaviti s daljnjom sveobuhvatnom podrškom Ukrajini i njezinom suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti sve dok bude potrebno postizanje pravednog i trajnog mira. Smatramo posebno važnim zadržat daljnje jedinstvo EU u podršci Ukrajini, te da sadašnji međunarodni napori budu usmjereni na što bržu obnovu mira i stvaranje preduvjeta za povratak. Posebno prepoznajemo važnost koridora solidarnosti EU za olakšavanje izvoza ukrajinskog žita zemljama koje ga najviše trebaju. Hrvatska sudjeluje dakle u jadranskom ogranku koridora solidarnosti kroz luku Rijeka i luku Split. Sankcije zajedno s vojnom i financijskom pomoći čine jednu od okosnica dakle potpore EU Ukrajini. Ključno je da nastavimo vršit pritisak na izvore iz kojih Rusija financira svoju protuzakonitu invaziju. Rat u Ukrajini naglasuje globalne izazove, gospodarska nesigurnost dovela je do povećanja cijena energije, pojačala krizu i potaknula destabilizaciju u pojedinim zemljama EU i izvan njega. Agresija Rusije na Ukrajinu ozbiljno je zaprijetila europskoj stabilnosti i sigurnosti. S druge strane imamo i svjetske sile u usponu poput Indije i Brazila koje sve više uključuju globalno geopolitičko natjecanje. Zbog toga EU mora nastaviti jačat potporu europskom putu država najneposrednije izloženoj ruskoj agresiji. Ruska agresija na Ukrajinu dovela je do snažnijeg geopolitičkog sagledavanja političkih prilika dakle u svijetu i na europskom kontinentu, pa tako i proširenje EU na zemlje Jugoistočne Europe. Hrvatska snažno podržava nastavak procesa proširenja zemalja Jugoistočne Europe, novi zamah koji se očituje kroz dodjelu kandidacijskog statusa BiH, te odluku o početku pristupnih pregovora Albanijom i Sjevernom Makedonijom. U isto vrijeme očekujemo da će zemlje Jugoistočne Europe bit fokusirane na reforme povezane sa europskim integracijama, te da će pristupni kriteriji biti u potpunosti ispunjeni. Dakle zajednički cilj i napor mora bit širenje područja temeljnih sloboda, demokracije i vladavine prava, kao doprinos jačanju europskog projekta i njegovoj realizaciji. Zemlje Zapadnog Balkana trebaju znati da ako žele postat članice EU moraju bit usklađene sa politikama EU, što podrazumijeva i uvođenje, i u ovom zakonu o kojem danas govorimo, sankcije Rusiji. Nemoguće je sjediti na dvije stolice, kao što to čine neki od naših susjeda. Treba imat u vidu i tradicionalno prisustvo destabilizacijsko djelovanje trećih država, posebno Rusije u susjednim, u našem susjedstvu. Od ključne važnosti je prepoznati i suzbijati hibridne aktivnosti koje mogu predstavljati veliku prijetnju. prijetnju. EU postupno uvodi mjere ograničavanja protiv Rusije, dakle kao što sam rekao i na početku od 2014.g., od nezakonitog pripojenja Krima, kako bi oslabila gospodarsku osnovu Rusije, lišila je ključnih tehnologija i ograničila njezinu sposobnost ratovanja. Dosada, dakle 21 i pol milijarda na razini EU, a na području EU i grupacije G7 čak 300 milijardi eura. Novi zakon će dakle jasnije doprinijeti provođenju mjera ograničavanja i njihovom nadzoru u kontekstu aktualnih, sigurnosnih prilika i izazova u prvom redu ruske agresije na Ukrajinu, a posebno za pravne i privatne osobe koje su u svom djelovanju obveznici primjene pojedinih mjera ograničavanja i koji se obraćaju dakle institucijama s pitanjima npr. koje je tijelo dakle nadležno za davanje odobrenja za odstupanje, dakle dosada je to sve išlo na povjerenstvo je u nekim trenucima imali taj problem, nazovimo na taj, na taj način, a sad će se točno ono što je vezano na more ić prema Ministarstvu mora, ono što je vezano na pravosuđe, dakle svako ministarstvo će odgovarat u tom segmentu, što je dosad bilo, nije bilo jasno regulirano ako to možemo reći i stvaralo je određene probleme. je posebno dakle važno u slučaju upita tvrtke koje su obuhvaćene ovim zakonom, kao što je danas neko govorio, pa se u zakonu precizno dakle navode tijela koja su nadležna za izdavanje odobrenja za odstupanje. Zakon tako postavlja stvari vrlo jasne za korisnike. Također ubrzava se proces donošenja odluka na nacionalnoj razini, kada se donese dakle odluka na Vijeću sigurnosti ona se šalje u Ministarstvo vanjskih i europskih poslova koje onda obavještava sva nadležna tijela u sustavu koja će bit povezana dakle sva će dobiti informaciju u isto vrijeme i neće bit onog gepa što je državni tajnik danas i spominjao, nego će na isti dan praktički svi reagirati. Evaluacija mjera vrši se svakih nekoliko mjeseci kada se sastaju koordinatori provođenja sankcija sa svim sudionicima koji su ključni za njegovo provođenje, u ovom trenutku se na razini Hrvatske i provodi evaluacija na taj način. Uslijed značajnog rasta obima mjera ograničavanja uvedenih dakle od strane EU nakon nakon početka ruske agresije na Ukrajinu i potrebe preciznijeg reguliranja dakle ovog područja, vodeći računa i o preporukama dakle institucije Moneyvola i FATF-a, Klub HDZ-a smatra donošenje novog Zakona o mjerama ograničavanja vrlo važnim i podržavam njegovo donošenje u hitnom postupku, hvala lijepo. Idemo dalje, sada je na redu Klub zastupnika Domovinskog pokreta i poštovani kolega Dretar, izvolite. Hvala lijepa poštovani g. predsjedniče. Budući da imamo hitnu proceduru, prvo i drugo čitanje objedinjeno odnosno spojeno ja ću se malo posvetiti onako ajmo reć prvočitanjskom načinu pogleda na ovaj zakon, pa da prođemo kroz neke članke odnosno neke stavke. Ponovit ću još jednom kao i u replici poštovanom g. državnom tajniku i još jednom hvala na odgovoru, da nam na eto ovaj čl. 4. st. 9. malo smeta odnosno smeta nam nejasno tumačenje što se smatra povezanom osobom u smislu ovoga zakona. Čuli smo objašnjenje dakle da se onda tijekom rada stalne skupine uz pomoć određenih drugih elemenata može vjerodostojno utvrditi je li određena osoba odnosno fizička, pravna osoba ili kakav drugi subjekt povezana sa subjektima obuhvaćenim mjerama ograničavanja i to na način da izravno ili neizravno putem jednoga ili više posrednika ima kontrolu nad subjektom ili je pod kontrolom subjekta obuhvaćenog mjerama ograničavanja. Dakle, tu se eto možemo nadati da stalna skupina radi u dobroj vjeri i nemamo apsolutno nikakvog razloga niti sumnjati drugačije. No, predložili bi, predložit ćemo i amandmanima koje smo već predali kao klub izmjenu čl. 6. odnosno da se doda st. 2.. Naime, Vlada donosi odluku o osnivanju stalne skupine, pobliže uređuje njezin ustroj itd., itd., stoji u st. 1. čl. 6., Klub zastupnika Domovinskog pokreta predlaže da dodamo čl. 2. odnosno pardon st. 2. u ovom članku koji bi trebao glasiti, u sastavu stalne skupine za primjenu i praćenje provedba mjera ograničavanja su najmanje tri člana oporbenih stranaka. Budući da su mjere ograničavanja uvedene rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a te se primjenjuju osim na pravne i fizičke osobe i na cijele države, teritorije i entitete i uključuju cijeli niz političkih mjera ograničavanja kao što su embargo na oružje, prekid diplomatskih odnosa ili potpuni prekid gospodarskih odnosa smatramo kao Klub zastupnika Domovinskog pokreta da je nužno u sastavu stalne skupine održavati demokratski pluralizam i omogućiti predstavnicima oporbenih stranaka izravnu participaciju u radu gore navedenog tijela. Budući da se kao što smo rekli radi o izuzetno bitnim rješenjima i izuzetno bitnim raspravama koje se vode izvan HS-a, smatramo da bi ovakav amandman odnosno uvrštenje predstavnica ili predstavnika oporbenih stranaka u značajnoj mjeri naravno poboljšao rad odnosno kvalitetu rada stalne skupine. Predložili smo i amandman na čl. 17. u kojem se vidi da subjekt koji je proveo mjeru ograničavanja dostavlja fizičkoj osobi, pravnoj osobi ili drugom subjektu koji su podnijeli zahtjev sukladno gore navedenim stavcima 2. i 3., obavijest o utvrđenim činjenicama i opravdanosti njihovog zahtijeva. Poštovani g. državni tajniče, ne znam stignete li, ali malo doraditi taj st. 6. budući da ovaj stavak ne propisuje rok u unutar kojega bi subjekt dostavio fizičkoj, pravnoj ili nekoj drugoj osobi rješenje odnosno obavijest pa ćemo mi evo ovdje amandmanom predložiti da to bude rok od 90 dana od zaprimanja zahtjeva fizičke osobe, pravne osobe ili nekog drugog subjekta. Smatramo da tu ne bi trebalo biti nikakvih problema da to samo dopišete. I selimo se već na kaznene odredbe u sedmi dio ovog prijedloga zakona koji vrlo korektno predviđa sljedeće, st. 1. ko ne provede, ne primjeni ili na drugi način postupi suprotno odredbama mjerama ograničenja potpunog ili djelomičnog ograničenja trgovine, uvoza itd., itd., kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina, to oko toga apsolutno nemamo niti jedan problem. St. 2. kaže, kaznom iz st. 1. ovoga članka, dakle kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina ili novčanom kaznom kaznit će se i onaj ko ne provede, ne primjeni ili na drugi način postupi suprotno odredbama mjerama ograničenja i oko toga nemamo problem. No mi bi da se doda i st. 4. u ovaj članak. Naime, ovdje smo predvidjeli odnosno predlagatelj je predvidio da se kaznom novca ili kaznom zatvora kazni osoba pravni, fizički ili kakav drugi subjekt koji ne poštuje odluke stalne skupine ne provodi provodi mjere ograničavanja, no u ovome članku nemamo regulirano što, u slučaju krivog tumačenja odredbi ovog konačnog prijedloga zakona tko odgovara ako fizička, pravna osoba ili neki drugi subjekt dođe pod udar ovih mjera, a ispostavi se da nije kriv, tko će onda odgovarati, naravno netko tko je proveo odnosno uveo osobitu mjeru. Pa mi predlažemo dodatak st. 4. koji bi glasio, tko namjerno ili iz krajnje nepažnje prouzroči štetu fizičkoj, pravnoj osobi ili drugom subjektu kao odgovorna osoba kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. Smatramo naravno da bi na taj način malo ipak rekli i onima koji provode nadzor i koji određuju opseg mjera njihovo uvođenje i trenutak uvođenja i trajanje uvođenja na pojačanu razinu odgovornosti budući da se onda u tome slučaju mora paziti kako će se kada i koga ograničiti i na koji način. Predali smo amandmane, očekujemo naravno i raspravu o njima pa možda i uvrštenje u sam tekst. Što se tiče samog Zakona o mjerama ograničavanja podržali smo ga u raspravi na odboru, jednako tako Klub zastupnika Domovinskog pokreta podržat će ga i na glasovanju. Hvala lijepa. Sada je na redu u ime Kluba zastupnika Možemo poštovana zastupnica Kekin. Izvolite. Hvala vam. Poštovani zastupnici, poštovani predsjedniče, državni tajniče. Klub zastupnika Možemo pozdravlja inicijativu da se unaprijedi domaće zakonodavstvo vezano za regulaciju mjera ograničenja odnosno kako se kolokvijalno kaže regulaciju sankcija. Nije nam jasno zašto je zakon morao ići u hitni postupak tj. obrazloženje da se RH trenutno nalazi pod pojačanim nadzorom međunarodnih tijela koja procjenjuju između ostalog razinu provedbe mjera ograničavanja. Donošenja novog zakona je jedan od važnijih čimbenika u tom procesu nam zapravo govori da ovo opet radite zbog međunarodnog pritiska i da ste se oglušili na naše apele oko potrebe kvalitetnije provedbe sankcija o kojima smo govorili i predlagali aktivna rješenja neposredno nakon agresije na Ukrajinu. Dakle, stvarno je bilo vremena da ovaj zakon uđe i ode u redovni postupak da se shvatilo da ga treba mijenjati odmah nakon uvođenja vrlo specifičnih sankcija prema Ruskoj federaciji i njenim državljanima. Slažemo se da stari zakon iz 2008. godine, a koji je dva puta nadopunjavan ne odgovaran izazovima sankcija koje su pred nama, posebno od početka agresije na Ukrajinu. Promatrajući kako se na žalost sukobi kršenja ljudskih prava kao i međunarodnog prava i dalje šire, za očekivati je da će u narednom periodu još više pojedinaca i tvrtki, a možda i organizacija, a možda i čitavih država, doći pod neki oblik sankcija. Dozvolite da ovdje na početku iznesemo i naš politički stav koji govori o tome da se zalažemo za sankcije koje su usmjerene na pojedince i na pravne osobe. Sankcije koje su usmjerene na čitave države moraju biti jako dobro osmišljene i obrazložene i dizajnirane na način da ne dovode u opasnost i one građane države pod sankcijama, koji se protive režimu koji ih je doveo pod sankcije. Iste su se do sada već puno puta pokazale neučinkovite budući da zahvaćaju preširok broj ljudi. Zato će se naš klub uvijek zalagati za jasno usmjerene učinkovite i definirane sankcije prema pojedincima i pravnim osobama, a odobravanje i provedbu mjera prema čitavim državama ćemo promatrati s posebnim oprezom. O tome da je potrebno unaprijediti zakonodavstvo vezano za provedbu ali i nadzor provedbe sankcija već smo govorili u saboru. Podsjećam kako je upravo naš klub ubrzo nakon uvođenja sankcija pojedinim državljanima Ruske federacije i pojedinim ekonomskim granama Rusije, uputio prijedlog osnivanja nacionalnog odbora kao radnog tijela Hrvatskog sabora za praćenje provedbe mjera ograničavanja, dakle sankcija Europske unije na teritoriju RH, a prema Ruskoj federaciji, njenim pojedinim državljanima kao i pravnim osobama i drugim subjektima vezano za vojnu agresiju Rusije na Ukrajinu. Naime, naš prvi dojam je bio da postoji dosta propusta u provođenju sankcija na teritoriju RH, o čemu su uvelike izvještavali i mediji. Na kraju smo došli do kakvog takvog kompromisa. Nije se osnovao nacionalni odbor, ali je saborski odbor za vanjsku politiku, preuzeo ulogu pratitelja rada državnih institucija u provođenju sankcija. I tu leži i naša glavna kritika ovog Prijedloga zakona koji je pred nama, a to je da je iz samog zakona izostavljena uloga Hrvatskog sabora te ćemo putem amandmana predložiti da Hrvatski sabor dobije aktivniju ulogu u praćenju provođenja sankcija. Trenutni prijedlog zakona u čl. 13. definira tijela nadležna za provođenje nadzora nad provedbom mjera ograničavanja. Dakle, tijela koja će nadzirati da li se sankcije koje su propisane provode. I kaže da su to Ministarstvo financija, Hrvatska narodna banka, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Državni inspektorat, ministarstvo nadležno za promet, Visoki trgovački sud i Županijski sudovi. Nama se sad tu čini da je predlagatelj malo pomiješao kruške i jabuke. Naime, tijela koja predlagatelj definira kao tijela nadzora provedbe sankcije, su ujedno i tijela koja moraju provoditi sankcije. Naime, Ministarstvo financija ne samo da može nadzirati rad neke pravne osobe vezano za njeno financijsko poslovanje, već preko svojih tijela kao što su Porezna uprava ili Financijski inspektorat može aktivno provoditi sankcije. Dakle ono što nedostaje ne odmaknuto, neovisno tijelo koje nije uključeno u samu provedbu sankcija i može neovisno nadzirati da li se sankcije provode. U tom smislu mi predlažemo da se ta ovlast da Hrvatskom Hrvatskom saboru kroz ovaj zakon, kao što npr. Zakon o sigurnosno obavještajnim agencijama daje ovlast saborskom vijeću za nadzor sigurnosno obavještajnih agencija, a da sam Hrvatski sabor kroz svoje odluke odluči o formatu. Može to biti kroz Odbor, može biti kroz Nacionalni odbor ili nešto treće. Kojim oblikom će se dakle nadzirati provedba samih sankcija. One ovlasti nadzora koje vidimo da bi trebale pripasti Hrvatskom saboru su slijedeće. Da nadgleda i ocjenjuje tijek provedbe mjera ograničavanja kao i provedbu zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja. 2. da nadgleda i ocjenjuje rad stalne radne skupine za primjenu i praćenje provedbe međunarodnih mjera ograničavanja Vlade RH. Da daje mišljenje i smjernice u ime Hrvatskog sabora o provedbi učinkovitosti tih mjera, da razmatra informacije o provedbi mjera ograničenja, da razmatra i daje mišljenja o pitanjima koja će se otvarati tijekom te provedbe, da razmatra i ocjenjuje rad pojedinih institucija i osoba nadležnih za provedbu mjera ograničenja, da održava redovite konzultacije s provedbenim tijelima zaduženim za provedbu mjera ograničenja o tijeku provedbe i otvorenim pitanjima vezanim za provedbu, a posebno sa stalnom radnom skupinom za primjenu i praćenje provedbe međunarodnih mjera ograničavanja Vlade RH, da da po potrebi daje mišljenje o unapređenju hrvatskog zakonodavstva za učinkoviti, dakle da se učinkovitije provode navedene sankcije. Dakle, zaista smatramo Klub zastupnika Možemo!, da je važno uvesti parlamentarni nadzor nad provedbom sankcija. U tom smislu očekujemo da ćete podržati amandman kojeg ćemo dati. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Prije nego što krenemo dalje s raspravom, pozdravimo sada i drugu grupu učenika, učenica i profesora Osnovne škole Fran Franković iz Rijeke. Dobrodošli u Hrvatski sabor. Dobro, sada je na redu Klub zastupnika Socijaldemokrati i poštovani kolega Hajduković, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege, dakle pred nama je nova verzija Zakona o ograničavanju, kolokvijalno rečeno kao što je već spomenuto, Zakon o provedbi sankcija Ruskoj federaciji. I dok rat nažalost u 21. stoljeću bijesni na teritoriju našeg kontinenta, dok se rastače međunarodni poredak koji je ustavljen nakon Drugog svjetskog rata, ulazimo u nepoznatu zemlju u tzv. Terra incognitu što se tiče međunarodnih odnosa, ali isto tako naša je dužnost kao što smo to deklaracijom i ovdje iskazali, pa onda i činjenicom da smo bili domaćini Prvoj parlamentarnoj dimenziji krimske konferencije, podržavati onoga ko je napadnut, koji se bori za svoju slobodu i koji brani svoju međunarodno priznatu zemlju. Međutim, moramo, moram se pridružiti kolegicama i kolegama koji će sa ove govornice izraziti sumnju u način na koji se mjere ograničavanja provode. Spomenuo sam ranije slučaj nestanka jahte „Irina VU“ ruskog oligarha Ališera Usmanova, dakle jahta od svojih 16-tak metara, možda i više, je samo nestala sa suhoh veza. Suhi vez znači da ona nije bila u vodu, dakle bilo ju je potrebno vratiti u vodu, bilo je potrebno dakle osigurati put da isplovi na pučinu i ona je tako vesela vjerojatno pod ruskom zastavom isplovila na pučinu. I do dan danas osim jedne ostavke ako se ne varam šefa luke ili tako nešto, nismo čuli više niti slovca o ovome. Premijer je sa ove govornice obećao da će se pozabaviti ovim problemom i da će odgovorni odgovarati. Ja vas sada pitam i retorički, ali i na drugi način, evo da ohrabrim i kolege koji će se uključiti u raspravu poslije, kako ako jahta od 16 metara može nestati sa suhog veza, kako onda ne mogu nestati stvari koje nisu toliko vidljive, koje su samo recimo to tako na papiru ili virtualne poput novca, poput vlasništva, poput razno drugih stvari, dakle koje nisu toliko vidljive, koje nisu toliko istaknute? Jer poanta sankcija odnosno ograničavanja prema Ruskoj Federaciji je upravo, kao što je kolega Cappelli vjerujem rekao, onemogućiti ili smanjiti mogućnost Ruske Federacije za financiranje rata u Ukrajini. Ukoliko imamo na umu da se ovakve stvari mogu dogoditi poput isplovljavanja „Irine VU“ moramo se zapitati prije svega kakve su to implikacije za naš sigurnosni sustav, moramo se zapitati kakve su to implikacije za način na koji provodimo mjere ograničavanja i moramo se zapitati onda je li to između ostaloga i razlog koji je naveden u obrazloženju zašto se ide u hitni postupak, a to je da smo pod povećanim monitoringom odnosno naše provođenje mjera ograničavanja je pod Slažem se s kolegama koji su ovdje rekli da bi vjerojatno zakon u dva čitanja dao bolji i kvalitetniji zakonski okvir, no sada kada je u hitnom vidjet ćemo kakvi budu amandmani drugih klubova, pa ćemo se odrediti prema tome treba li ih podržati. U svakom slučaju ono što je bitno i s čim se slažem, u čemu se slažem sa kolegicom Kekin jest da bi mjerama ograničavanja i njezinom provođenju trebalo dati i određenu parla…, određenu vrstu parlamentarnog nadzora. Dosada smo to radili kroz Odbor za vanjske poslove, možda ga možemo nastaviti i dalje tako ili na neki drugi okvir, to je na nama da se dogovorimo, u svakom slučaju nastaviti bi trebali. Isto tako bi trebali dobivati odgovore na postavljena pitanja, a nestanak ove jahte oligarha Usmanova je definitivno nešto što, o čemu i hrvatska javnost, prije svega i politička, ali onda i opća ima pravo i treba znati. je li kompletan odgovor stvar možda i ograničavanja informacija u smislu da su implikacije za naš sigurnosni sustav prevelike? Možda jesu, ali to ne bi trebalo spriječiti odgovorne, u ovom slučaju premijera, da nam odgovore da, pa makar da su sankcionirani oni koji su za to odgovorni i tko je odgovoran i kako jer ponavljam, jahta od 14 metara ne može samo nestati, pogotovo ne sa suhog veza, a da to nitko ne primijeti, ne zna, dakle otvara se čitav niz pitanja. Osim naravno što podržavamo pomoć Ukrajini u nastojanju da obrani svoj teritorij spominju se i različite druge ekspertize u kojima možemo pomoći. Ja bih samo još jedanput ponovio i podcrtao, to je svakako razminiravanje, nažalost Ukrajina je trenutno jedan od najzagađenijih prostora minama, na našem kontinentu definitivno, ali usudio bih se reći i u svijetu. definitivno tu od nas mogu ponešto naučiti i u negativnom smislu, dakle koje stvari ne raditi, ali i u pozitivnom. Mirna reintegracija, kada i ako se steknu uvjeti za to mislim da o našoj mirnoj reintegraciji premalo govorimo i da se njome premalo hvalimo, ovako ću to neskromno reći jer to je jedina takva misija UN-a koja je uspješno okončana, dakle da se jedan teritorij mirno reintegrirao u državu od koje je otrgnut, dakle tu definitivno imamo ekspertize jer ih nitko drugi niti nema, dakle tu smo u svijetu jedinstveni i kažem kada i ako se steknu uvjeti za tako nešto u Ukrajini sigurno i naše iskustvo može pridonijeti tome. I na kraju, procesuiranje ratnih zločina. Mi smo se sa zločinima i sa poviješću suočili, sa Domovinskog rata smo skinuli ljagu zločina koje su pojedinci počinili, koji su se nažalost dogodili, ali to je, dakle to je bolan proces, ali ne, proces koji se mora proći ukoliko se žele postići rezultati dugotrajnoga mira i stabilnosti. I tu imamo iskustva koja možemo također ponuditi našim ukrajinskim prijateljima. U svakom slučaju što se ovoga zakonskog prijedloga tiče po nama je hitni postupak nepotreban iako podržavamo nastojanja i namjere Vlade da se mjere ograničavanja rade na efikasniji i uređeniji način. Ono što bih ja želio još jedanput s ove govornice reći i zapitati državnog tajnika, ako odgovore ima da ih podijeli sa nama, dakle što je istraga u vezi nestanka jahte „Irine VU“ pokazala, tko su odgovorni, jesu li sankcionirani i što smo znači kakve su implikacije za naš sigurnosni sustav, postoji li mogućnost da se tako nešto dogodi ponovo. Jer ako se dogodi ponovo onda nam svi zakoni koje ćemo donijeti po hitnom postupku ili ne hitnom, sve rasprave koje ćemo u ovom Parlamentu imati ne znače ništa, jer na kraju nismo pridonijeli krajnjem cilju, a to je onemogućavanje financijskog kapaciteta Ruske Federacije da vodi agresorski rat. Hvala. Sada će govoriti poštovana zastupnica Krišto, Karolina (OIP)** Gospodine predsjedavajući ja sam se prije prijavila i može nakon mene govoriti? …/Upadica Reiner: Molim?/… Poštivajmo proceduru. Ja sam se prijavila na vrijeme. Gospodin državni tajnik se prijavio nakon što ste mene počeli prozivati, pa može nakon mene govoriti. može iako vi znate da predlagač može u bilo kojem trenutku zapravo se javiti za pet minuta. Ali o.k. Slažem se sa vama. Izvolite gospođo zastupnice. Dame i gospodo, Hrvatska je u istoj grupi sa državama kao što su Kamerun i Vijetnam. Od međunarodne organizacije FATF okarakterizirana kao država koja štiti pranje novca. Da pojasnimo. Pranje novca znači kada novac koji je stečen na ilegalan način legalizirate kroz različite metode, a nelegalni novac je primjerice novac iz trgovanja drogom ili ljudima ili što je u slučaju u Hrvatskoj primanjem ilegalnog mita što je u Hrvatskoj izrazito rašireno. Konkretno to je situacija kada predsjednik Sabora političkim utjecajem postavi predsjednika uprave Hrvatske pošte koji mu zauzvrat daje kuverte ili mu uplaćuje novce na račune u Lihtenštajnu, Švicarskoj, Kanarskom otočju i na raznim poreznim oazama. I onda se taj ilegalni novac putem različitih lažnih investicija vrati u Hrvatsku, te se kroz različite projekte legalizira i kroz isplatu dobiti i na taj način netko postane bogataš. I upravo međunarodne organizacije zbog zaštite uređenih društvenih odnosa i nacionalnih i međunarodnih sprječavaju legalizaciju novca stečenog na ilegalan način, jer takav kapital razara svaku državu te može ugroziti i međunarodne odnose. Mi u Hrvatskoj imamo Ured za sprječavanje pranja novca unutar Ministarstva financija koji bi trebao sprječavati pranje novca, ali je taj ured blokiran i ne radi svoj posao. Iz razloga što Ured za sprječavanje pranja novca ne radi svoj posao Hrvatska je na sivoj listi FATF-a što je teški udarac za Hrvatsku kao investicijskoj destinaciji. Znači teški udarac i šteta hrvatskim građanima, jer ako političari mogu prati novac koji su stekli na ilegalan način onda to može i mafija koja šverca ljude ili drogu. A ako mafija može otvoreno djelovati onda je to nesigurna i nestabilna država u koju kapital jednostavno neće doći. Upravo je Hrvatska na toj negativnoj listi. A zbog koga? Zbog predsjednika Vlade Plenkovića i njegovog HDZ-a, Peđe Grbina i njegovog SDP-a i naravno njihovih klonova, jer institucije koje omogućuju kršenje zakona i pranje novca jesu blokirane od političara. Dakle, odgovornost jest na ključnim strankama u današnjoj Hrvatskoj. Naime, upravo zbog slučaja u kojemu je grupa oko poduzetnika Pavla Vujnovca i kuma Zorana Milanovića, Dinka Novoselca kriminalno otela tvrtku Dalekovod Hrvatska je na toj sivoj listi. U slučaju otimanja Dalekovoda različita hrvatska državna tijela asistirala su PPD-u i Končaru koji je u znatnom suvlasništvu mirovinskih fondova kako bi ta grupacija preuzela vlasništvo izravno nanoseći štetu državnom proračunu, znači poreznim obveznicima, te protu ustavno i protupravno oduzela imovinu malim dioničarima. S obzirom na veličinu te transakcije europska direktiva obvezuje da se pri provedbi tog postupka morala utvrditi legalnost sredstava PPD-a, jer PPD je tu transakciju vršio preko Republike Malte. Tu obvezu utvrđivanju legalnosti sredstava Ministarstvo financija nije izvršilo, te je izravno i svjesno prekršena europska direktiva. Logično pitanje koje se postavlja zašto Ministarstvo financija nije izvršilo tu provjeru i kršilo direktivu, te Hrvatsku dovelo u sukob sa europskim institucijama. Odgovor je vrlo jednostavan. Da se kontrola sredstava izvršila tada bi na vidjelo došlo da Plenkovićev tajkun Vujnovac jest u ilegalnim poslovima, da je usko povezan sa HDZ-om, SDP-om, HNS-om i SDSS-om, te da je vrlo velika vjerojatnost da Vujnovac raspolaže sredstvima Plenkovića, Ivana Vrdoljaka ili Zorana Milanovića jer Vujnovac nije postao ključni poduzetnik u Hrvatskoj zbog svoje sposobnosti već svoj današnji status može zahvaliti sustavnoj korupciji Milanovićeve i Plenkovićeve Vlade. Dakle, hrvatski građani trpe štetu, jer Hrvatska jest na crnim listama međunarodnih organizacija kako bi se štitila korupcija HDZ-SDP-ovskih struktura i njihovih podupiratelja, a oporba primjerice Domovinski pokret kaže da je napad na PPD napad na Hrvatsku čime želi reći nepravda i korupcija su suđeni hrvatskim građanima. Dame i gospodo, nepravda i korupcija nisu suđeni hrvatskim građanima naprotiv Hrvatska je članica EU, a Hrvati su jedan od najstarijih europskih naroda, te imamo svako pravo živjeti u uređenoj državi u kojoj se poštuju zakoni. Znači nema opravdanja za kršenje zakona kako bi se nečiji lopovluk zaštitio. Mi danas na dnevnom redu imamo ovaj zakon kako bi se starim prokušanim jugo udbaškim metodama prevarilo protivnika kako su to govorili komunisti. Znači hrvatski će predstavnici doći međunarodnim predstavnicima i reći zakoni nisu valjali i iz tog razloga se prao novac u Hrvatskoj. Sada imamo novi zakon pa ćemo doći za 12 mjeseci i sve će biti u najboljem redu. Znači osobe koje su kršile postojeće zakone žele donijeti novi zakon i glumiti i uvjeravati međunarodne predstavnike da će taj novi zakon poštivati. I upravo tu prozirnu i potpuno neuvjerljivu priču koja se hrvatskim građanima prodaje već više od 20 godina korumpirane strukture žele prodati međunarodnim organizacijama. Doista prozirno i jadno! U današnjem se vremenu sve veće financijske transakcije nadziru, dakle pranje novca je gotovo nemoguće ukoliko država radi svoj posao. Dokaz da državna tijela štite pranje novca jest i činjenica da mi u Hrvatskoj nikada nismo zabilježili slučaj da su tijela državne vlasti pronašla tajne račune nekom hrvatskom državljaninu u inozemstvu. Time je Hrvatska jedina država u EU koja nikada nije otkrila porezne prijestupe svojih građana što je jednostavno nemoguće jer od Njemačke do Švedske razotkrivali su se tajni računi u poreznim oazama te su sve te države naplaćivale kaznene poreze od tih prijestupnika, a dobar dio njih završavao je i završava u zatvoru. U Hrvatskoj ona tijela koja trebaju suzbijati bezakonje sudjeluju u bezakonju, ali budite sigurni da vrijeme polaganja računa dolazi i svi oni koji su blokirali institucije kako bi se lopovluk mogao slobodno odvijati morat će za to odgovarati, a ovaj vaš zakon izaziva podsmjeh međunarodnih organizacija i budite uvjereni neće vas uspjeti spasiti od odgovornosti. Hvala lijepa. u mnogim slučajevima vidimo da se korporativni interesi mogu naći u mreži zamršenih i kompliciranih geopolitičkih trenutaka odnosno odnosa. Vidimo da Fortenove grupa niječe da se nalazi u bilo kakvom odnosu odnosno pod bilo kakvom kontrolom Sberbar banke, Sberbank banke. Kako to komentirate? Hvala. **Reiner, Hvala zastupniče Dretar. Protiv vas osobno naravno nište nemam, međutim moram naglasiti da politika i vodstvo Domovinskog pokreta jako obmanjuje hrvatsku javnost. Vi se sada osvrćete na Fortenovu i Sber banku, a niste reagirali na ono što sam i sada u ovoj svojoj raspravi i rekla, a što i govorim vrlo često podsjećajući hrvatske građane kako upravo vaša stranka i vodstvo vaše stranke govore da je napad na PPD napad na Hrvatsku pa čak i napad na Vukovar. To je besramna zaštita lopovluka, kriminala i korupcije u Hrvatskoj. Svatko tko sudjeluje ili tko štiti kriminal ili lopovluk suodgovoran ja za današnje stanje u Hrvatskoj. To se mora jasno reći i hrvatski građani to moraju čuti.

ah komentirati možda iz aspekta neke druge struke, prvenstveno medicinske. Dakle, ako je netko nekome kriv onda se krivnja može ustanoviti, ali ako su svi krivi jednoj osobi onda se to ne rješava u hrvatskom parlamentu nego unutar medicinske struke. Hvala lijepa. Dobro, ja vam moram dati opomenu jer to nije bila povreda Poslovnika. Kolegica Vidović Krišto isto je digla povredu Poslovnika. U čem je povrijeđen Poslovnik? **Vidović Krišto, Karolina (OIP)** Članak 238., sukladno vladajućoj većini i svim moćnicima u Hrvatskoj kada nema argumenata onda se vrijeđa. Gospodine Dretar ako sam nešto krivo rekla, što sam krivo rekla? Postoje medijski zapisi gdje predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava upravo tu rečenicu izgovara. Napad na PPD jest napad na Hrvatsku, Stipo Mlinarić govori da Bog da ima Hrvatska na tisuće Pavla Vujnovaca koliko je taj čovjek čestit i poslovan. To su činjenice. Na taj način štitite postojeći poredak. Vi niste antiestablišmenska stranka, vi ste sudionik ovoga jer štitite lopovluk. Dobro, to je ovaj isto replika bila pa vam moram dati opomenu. Kolega Dretar, vi ponovo povredu Poslovnika ste dignuli? **Dretar, Davor (DP)** Da 238., mučno je, mučno je nastavljati raspravu sa osobom koja argumentirano ne može sudjelovati. Poštovana kolegice samo tvrtke u kojima Mario Radić ima poslovne udjele uplatile su tijekom jedne godine u hrvatski državni proračun 8 stotina i 50 milijuna kuna. Mislite li da nama treba bilo čija kuna ili bilo čiji euro? Hvala lijepa, ne treba, a o tome kako mi mislimo vi imate pravo i možete komentirati, ali ja imam pravo i smijem braniti i tvrditi da to što vi tvrdite …/Upadica Željko Reiner: Dobro./… nije istina. **Reiner, Željko (HDZ)** Ovaj to je isto bila replika pa vam moram dati drugu opomenu. Kolega Hajduković ima pravu repliku. Hvala lijepa. Kolegice Vidović Krišto dijelu vašu zabrinutost oko pranja novca i sličnih radnji posebno jer ona golim okom nisu vidljiva. Dakle, treba vam određene ekspertize, znanje i naravno volja da tako nešto i ustanovite. No, ja ću vas pitati možda retorički, a možda i ne, ako jahta od 16 metara može nestati, nestati pod navodnicima, da to nitko ne primijeti kako onda neki novac koji nije toliko vidljiv ne može biti opran? Ako jahta sa suhog veza znači nije bila samo, nije samo pristala već je bila na suhom vezu može samo kažem biti ponovo porinuta u vodu i veselo otploviti, vjerojatno i pod ruskom zastavom kako onda neki milion se ne može provući tu ili tamo? Krišto, Karolina (OIP)** Hvala kolega Hajdukoviću. Slažem se s vama, da ta jahta je nestala netragom. Nestala je milijarda kuna iz INE jel tako? I što su rekla državne vlasti? Kriva je četvrta razina u INI. Da nije tragično bilo bi smiješno. Mi u Hrvatskoj svjedočimo potpunoj paralizi državnih tijela, institucija, one institucije koje su obvezne, za to plaćene i zakonom obvezane da štite hrvatske građane, da štite državnu imovinu upravo su oni sudionici u lopovluku i krađi hrvatskog naroda i opustošenja hrvatske države. Rezultati tih vladajućih struktura jesu masovna iseljenja, jest siromaštvo hrvatskih građana i ovako brutalno vrijeđanje hrvatskih građana gdje nas uvjeravaju u nešto što se obraniti ne može, ali tomu ćemo stati na kraj jer Hrvati su se znali obraniti od puno gorih i težih protivnika. To vam jamčim.

ovdje smo se savjetovali sa pravnim stručnjacima koji su dali svoj, svoje viđenje dakle ovog prijedloga zakona, dozvolite da pročitam iz poštovanja prema njima. Dakle, spornim prijedlogom zakona krše se slijedeća ustavna i konvencijska načela. Nedefiniranost vrsta i broja mjera kao i subjekata na koje će se iste moći primjenjivati, otvara vrata samovolji i zlouporaba od strane politički konstruiranog paraustavnog tijela te predstavlja izravno kršenje načela zakonitosti i ozbiljno narušava funkcioniranje slobodnog tržišta te bitno ograničava poduzetničke slobode, prava vlasništva, pravo na redovni pravni lijek i drugo. Zakonsko pravno uređenje neke materije mora biti takvo da između ostalog, osigurava ostvarenje legitimnih ciljeva dotičnog zakona, pravnu sigurnost objektivno pravnog poretka, određenost, pristupačnost predvidljivost i pravnu izvjesnost normi u skladu sa zahtjevima koji proizlaze iz vladavine prava, najviše vrednote ustavnog poretka RH koja je temelj za tumačenje ustava, a što se sve krši citiranom prijedlogom spornog zakona iz unaprijed, iz naprijed navedenih razloga. Riječ je o implementacijskom zakonu koji ne samo da nema legitiman cilj ugrađen u razmjernost te je isti ispod praga ustavom zahtijevane predvidljivosti zakonskih posljedica prirođene diskrecijskim ovlastima pri njihovom izricanju i bez osigurane redovne upravne i sudske kontrole. Spornim prijedlogom zakona onemogućava se svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu te se time krši čl. 49. st. 2. Ustava. Ustavni sud smatra nespornim da adresirati prave norme ne mogu stvarno i konkretno znati svoja prava i dužnosti te predvidjeti posljedice svojeg ponašanja ako prava norma nije dovoljno određena i precizna. Zahtjev za određenošću i preciznošću prave norme predstavlja jedan od temeljnih elemenata načela vladavine prava presude Europskog suda i ključan je za postanak i održanje legitimiteta pravnog poretka. On osigurava da demokratski legitimirani zakonodavac samostalno zakonom razrađuje temeljna prava i slobode. Da izvršna i upravna vlast raspolažu jasnim zakonskim i podzakonskim regulatornim mjerilima za svoje odluke te da sudbena vlast i sudovi mogu provodit kontrolu zakonitosti pravnog poretka. Spornim prijedlogom zakona izravno se krši zahtjev za određenošću i preciznošću prave norme, a koji zahtjev je temeljno mjerilo za normativnu regulaciju svih slučajeva u kojima odgovor na pitanje iznalaženje i tumačenje mjerodavnog prava ne bi bio apstraktan kao u konkretnom slučaju. Citirano načelo u praksi Ustavnog suda zahtjeva da se određenost i preciznost pravne norme moraju smatrati sastavnim dijelom načela vladavine prava, na području svih grana prava jer bi njihovo zanemarivanje ugrozilo druge sastavnice načela pravne sigurnosti kao djela načela vladavine prava, osobito zahtjeve za jedinstvenom primjenom prava te poštivanjem učinaka pravomoćnih presuda i drugih odluka tijela državne i javne vlasti. Ustav RH propisao propisao je pravo na žalbu kao ustavno pravo pojedinca. U čl. 18. st. 1. Ustava jamči se pravo na žalbu protiv pojedinačnih pravnih akata donesenih u postupku prvog stupnja pred sudom ili drugim ovlaštenim tijelima. U st. 2. Ustav je propisao mogućnost iznimnog isključenja tog prava ali samo u slučajevima određenim zakonom ako je osigurana druga pravna zaštita. Ovaj zakon predstavlja iznimku od ustavne odredbe jer isti ne predviđa mogućnost redovnog pravnog lijeka na odluke stalne skupine. Spornim prijedlogom zakona izravno se krši ustavno načelo trodiobe vlasti. Svrha primjene načela o diobi vlasti je sprječavanje koncentracije ovlaštenja i političke moći samo unutar jednog organa odnosno državne vlasti. Ostvarenju te svrhe u suvremenim ustavnim porecima različito se prilazi. A svodi se na povjeravanje osnovnih državnih funkcija različitim državnim organima pri čemu se odnosi između državnih organa koji obavljaju različite državne funkcije vrlo različito uspostavljeni u pojedinim državama. U našem ustavnopravnom poretku trodiobe vlasti one se uzajamno nadziru i ograničavaju ali se i prožimaju. Primjera za tu uzajamnu isprepletenost nadzor je ograničavanje u Ustavu nalazimo vrlo često. Predsjednika i članove države sudbenog vijeća predlaže Županijski, a bira Zastupnički dom sabora, dakle zakonodavna državna vlast. Ta vlast primjerice Županijski dom odlučuje u drugom stupnju u postupku razrješenja sudačke dužnosti. Izvršna vlast Vlada RH predlaže Državnom sudbenom vijeću kandidata za državnog odvjetnika RH, zakonodavna vlast odnosno sabor donosi propise o organizaciji, nadležnostima i postupanju sudbene vlasti. Izvršna vlast, nadležno ministarstvo bitno utječe na obavljanje poslova sudske uprave. Sudbena vlast je nadležna nadzirati zakonitost akata izvršne vlasti na način predviđen ovim prijedlogom zakona sva vlast se koncentrira u rukama Vlade bez ikakve kontrole ili davanja suglasnosti od strane sabora ili mogućnosti nadzora i redovne sudske kontrole akata od strane sabora ili mogućnosti koje donosi paraustavno tijelo. Govorimo sada o formiranju paraustavnog tijela čije formiranje spornim prijedlogom zakona se predviđa. Ovo su riječi pravnika i stručnjaka koji su analizirali ovaj zakon. Mi se s ovim prijedlogom slažemo, smatramo da je ovaj prijedlog protuustavan i smatramo da je vrlo opasan za demokraciju našeg društva i daljnjeg razvoja našeg društva i kao klub Mosta ćemo mu se snažno oduprijet. Hvala lijepa. Sada će završno u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Davor Ivo Stier. Izvolite. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, poštovani državni tajniče. Klub HDZ-a kao što je kolega Cappelli već spomenuo će podržati ovaj prijedlog zakona. Postoje dva ključna razloga zašto se donosi, jedan je obim sankcija protiv Rusije nakon ruske agresije na Ukrajinu što traži onda puno detaljnije, preciznije opisanje procedure uspostava tijela koje će koordinirati i provoditi i nadzirati onda provođenje sankcija, a drugi razlog je upravo da se kroz ovaj prijedlog zakona uvrsti u naši zakonodavni okvir preporuke MONEYVAL-a. Dakle, mi smo članica ne samo Europske unije nego i Vijeća Europe. MONEYVAL je radno tijelo Vijeća Europe koji je ustanovio kako u našem zakonodavnom okviru je postavio jedan vremenski okvir od 3 do 5 dana između donošenja odluka od strane Vijeća sigurnosti UN-a o određenim sankcijama i donošenja tih istih sankcija na razini EU koji onda automatski se primjenjuje, odnosno o kojoj smo onda mi tada primjenjivali i u RH. Kako bi zatvorili taj vremenski okvir ovim zakonom donosimo odluku da se automatski, dakle izravno primjenjuju i odluku Vijeća sigurnosti UN-a i time se sprječava mogućnost zloupotrebe tog vremenskog perioda od tri do pet dana da bi se izbjegle sankcije. To su uglavnom glavni razlozi i ja bih se tu samo referirao na neke teze koje su tijekom rasprave istaknute. Prvo čini mi se ovaj dio oko same same uloge Hrvatskoga sabora oko trodiobe vlasti, oko uloge nadzora Hrvatskoga sabora. Ja bih podsjetio kako Odbor za vanjsku politiku je donio zaključak koji je važeći da se minimalno jedanput svakih tri mjeseca od svih relevantnih tijela predstavi Odboru za vanjsku politiku Izvješće o provođenju sankcija provodi rasprava i time naravno Hrvatski sabor, dakle Parlament može izvršiti svoju funkciju nadzora nad izvršnom vlašću. Prema tome, nema riječi o tome da se ne poštuje trodioba vlasti. Mi možemo to regulirati i na druge načine, međutim želim istaknuti kako već sada mi imamo važeći zaključak Odbora za vanjsku politiku. Drugo pitanje koje se postavilo jest utemeljenost donošenja sankcija na razini EU. Dakle, vjerojatno nema spora oko toga kada donosi Vijeće sigurnosti UN-a, ali je postavljeno pitanje ekstra teritorijalnosti u donošenju odluka o sankcijama od strane EU, pa onda naravno i Republike Hrvatske. Međutim, fokus tih sankcija ipak je na kako funkcionira europsko jedinstveno tržište za poduzeća iz EU registrirana u EU. Prema tome u tom pogledu ne može se govoriti striktno …/Govornik se ne razumije./… teritorijalnosti. Prema tome, nema niti s te strane nekih prepreka za donošenje takvih tipa restriktivnih mjera koje kolokvijalno nazivamo sankcijama. Možda bi se moglo otvoriti sad raspravu o onim sekundarnim mjerama koje na primjer masovnije prakticiraju SAD, ali kad se tiče ovih mjera tu ekstra teritorijalnosti nema. Treću točku koju bih ja u ovoj završnoj riječi htio spomenuti jest rasprava koja se vodila koliko su sankcije prema Rusiji doista adekvatne, koliko su one dovele do toga da se ili onesposobi ili smanji sposobnost Ruske Federacije u provođenju agresije na Ukrajinu. U obrazloženju ovog prijedloga zakona mogli ste vidjeti kako je zamrznuto preko 300 milijardi eura od strane što fizičkih, što pravnih osoba iz Ruske Federacije ili Centralne banke Rusije. sad zamislite za sekundu kad ne bi imali sankcije koliko bi tih preko 300 milijardi eura pomoglo Rusiji u provođenju agresije na Ukrajinu, preko 300 milijardi eura. Mislim da je to dovoljan odgovor svima onima koji govore da sankcije ne funkcioniraju i kako bi ih trebalo ukinuti. U svakom slučaju još jednom spominjem Klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati ovaj prijedlog zakona. (HDZ)** A sada će završno u ime predlagatelja govoriti poštovani državni tajnik Frano Matušić, izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane saborske zastupnice i zastupnici. Evo nastojat ću odgovoriti na neka pitanja koja su se pojavila u raspravama klubova i pojedinačnim raspravama, a koje smatram bitnim da se pojasne jer očito postoji nerazumijevanje kad govorimo o sankcijama. Dakle, ne postoji ništa protu ustavnom u ovom zakonu koji je pred nama, a pogotovo ne da bi protu ustavno bile stalna skupina koja funkcionira već godinama i koja je temeljem postojećeg zakona zakona uspostavljena i u tom smislu dakle nema nikakvih elemenata protu ustavnosti, ali to se isto tako može provjeriti. Ključno je pitanje da li određeni klubovi podržavaju sankcije protiv Rusije to mi se čini kao ključnim pitanjem ovdje danas, jer osporavati sankcijski režim kojeg Hrvatska provodi temeljem članstva u EU i temeljem članstva u UN-u otvara pitanje jesu li stranke koje ne podržavaju sankcije zapravo protiv sankcijskog režima protiv Rusije. Dakle, mi smo dužni bez obzira čak i da nemamo ovaj zakon, obzirom da je uredba EU direktno primjenjiva mi smo dužni direktno primjenjivati istovremeno, dakle sa svim ostalim članicama EU kad se donose na toj razini, a riječ je o političkoj razini donošenja odluka, jer donosi se na Europskom vijeću mi smo dužni primjenjivati tu uredbu, odnosno provoditi sankcije i bez ovog zakona. Dakle, ovaj zakon nam samo pomaže da olakšamo sebi kompletnu proceduru i da doista ne napravimo nikakvu pogrešku u tome i da doista na ispravan način pristupimo i prije svega postignemo onaj cilj, a to je smanjivanje sposobnosti Ruske Federacije za vođenje rata. Što se tiče nekih pitanja, evo konkretno. Odgovorit ću iako sam već to odgovorio na Odboru za vanjsku politiku kolegi Hajdukoviću, ne znam da li ste bili na tom sastanku. Što se tiče Irine Wool, dakle riječ je o grubom kršenju sankcija, riječ je o grubom kršenju sankcija. Zašto? Zato što su svi koji su bili u lancu upoznati rješenjem Ministarstva mora su bili upoznati da ta jahta ne smije napuštati ni suhi vez, niti luku Betina itd. Dakle i lučki kapetan i vlasnik tog suhog veza, odnosno te marine i posada broda i vlasnik. Dakle, bilo im je jasno doneseno rješenje i predano rješenje po kojem oni, kojem su morali postupati znači nisu smjeli ništa napraviti bez suglasnosti tijela koje im je izdalo rješenje. Znači oni su to napravili suprotno tom rješenju, znači riječ je o grubom kršenju sankcija kako ga mi vidimo i Državno odvjetništvo je zatražilo sve podatke i ono provodi dalje istragu. Ja vam dalje o tome ne mogu govoriti ništa ali samo mogu reći i stav stalne skupine, a jasno je, jasno je iz činjenica da je riječ o grubom kršenju sankcijskog režima se ne razumije./… kazna i do pet godina zatvora. To je ono što mogu reć u slučaju Irine VU. Je li bilo nekih propusta vjerojatno unutar horizontalnog obavještavanja unutar sustava ministarstva i zato su snosili posljedice nekoliko ljudi koji su razriješeni svojih dužnosti. Ali o tome je već rekao sve ministar mora prometa i infrastrukture. Dakle što se tiče Irine VU tu je više nego jasno da će to nadamo se ugledat svjetlo dana onog trenutka kad se povede proces koje su kršile sankcijske režime. Što se tiče Agrokora i Fortenove mislim tu je također bilo riječi, vi svi znate da smo stavili smo Sberbank, SBK Art, kompaniju koja je navodno kupila prema tome ta imovina je zamrznuta, oni nisu dobili suglasnosti koje su bile potrebne ishoditi prije bilo kakve kupovine jer za Fortenovu odnosno taj udjel udjel Sberbanka u Fortenovi je postojalo odstupanje koje je ugrađeno u uredbu u sankcijski režim po kojem se moglo do 30. listopada listopada ili do, da 31. listopada se moglo otkupit ta imovina direktno od Sberbanka ali pod određenim uvjetima. Dakle, sad jasno, jasnim zahtjevima sa odobrenjima koja su trebala izdati nadležna tijela RH da bi se ta transakcija provela. Podsjetit ću vas samo da su mirovinski fondovi bili izrazili želju da otkupe taj dio međutim zbog u zadnjem trenu odustanka jednog od mirovinskih fondova, nije provedena ta transakcija u skladu sa odobrenjima koja su nadležna tijela RH i izdala. Nakon toga se pojavio neki, neka osoba iz Ujedinjenih Emirata da sad ne govorim ime i prezime, svi ste to mogli vidjeti iz medija koja je tvrdila da je ona kupila to u roku međutim da, kako je i sama navela ta osoba u jednom mailu prema nekim institucijama Hrvatske države, trebali su odobrenja za to. Dakle i oni su bili svjesni da trebaju odobrenja za to, a nisu ih dobila prema tome tu transakciju apsolutno smatramo nezakonitom i s druge strane također smatramo tu osobu pod kontrolom Sberbanka što je u konačnici utvrdilo i Vijeće jer je tu osobu odnosno pravnu osobu SBK Art je sankcioniralo i stavilo je na popis sankcioniranih osoba i u tom smislu je ta imovina trenutno zamrznuta i treba jasno kazati da nije riječ o oduzimanju imovine. Dakle sva ova imovina je zamrznuta, ona se učinila nedostupnom vlasnicima koji su na sankcijskom popisu, na sankcijskom popisu Europske unije su svi vlasnici te imovine koja je sada u ovom trenutku zamrznuta i temeljem toga naravno onog trena kad prestane agresija, nadamo se vrlo skoro ako to bude moguće, tada će i nakon toga trebati dokazivati oni sami da više nemaju nikakve povezanosti sa tim to postoji točno procedura pred Europskim sudom na koji način se eventualno može delistirati neka osoba sa sankcijskog popisa, ali da ne ulazimo dalje. U svakom slučaju najbitnije je da Fortenova kao takva može normalno funkcionirati i sa tim zamrznutom imovinom njihovih vlasnika o natpolovičnoj, natpolovično većinskom vlasništvu nego je riječ o vlasništvu ispod 50%. Prema tome sama kompanija nije u problemu što se toga tiče. Ona će nastojat riješiti svoje izazove, ali u svakom slučaju u ovom trenutku nema nikakvog razloga za zabrinutost u vezi funkcioniranja same kompanije Fortenove. Također, kolega Cappelli je već rekao da je Hrvatska kao članica Ujedinjenih naroda dužna poštivati i Povelju koja u čl. 24. i 25. kaže da je Povelja obvezujuća što znači da smo dužni poštivati sve rezolucije, dužni smo poštivati sve ono što Ujedinjeni narodi donose, a Ujedinjeni narodi također donose sankcijske mjere protiv pojedinaca pa čak i protiv država. Prema tome mi smo tu dužni poštivati jednako kao i uredbe Europske unije, odluke Vijeća. Dakle tu je vrlo jasna situacija što se tiče pitanja našeg sudjelovanja. Ono što je bitno mi nemamo neki autonomni sankcijski režim po kojem bi mi samo, mi provodili sankcijske mjere odnosno mjere ograničavanja prema pojedincima ili fizičkim ili pravnim osobama dakle koje bi se odnosile samo na naš hrvatski autonomni režim sankcijski. Dakle mi to nemamo, mi sudjelujemo u sankcijskim režimima Vijeća sigurnosti UN-a. Dakle riječ je, o tome je riječ dakle tu ništa protuustavnog apsolutno nema u tome. Što se tiče hitnosti, ja ću još jedanput ponoviti. Dakle, mi smo na proljeće ove godine dobili akcijski plan za rješavanje određenih pitanja koje je pred nas postavio MONEYVAL dakle tijelo Vijeća Europe i FATFA. Riječ je o tome da je i Hrvatska upravo u Zakonu o mjerama ograničavanja trebala popuniti tu prazninu koja je nastajala onog trena kada je Vijeće sigurnosti donosilo Odluku o sankcijama i do trenutka kad je Europska unija preuzimala to u svoj pravni sustav. Dakle to je u pravilu trajalo između 2 do 5 dana, ta činjenica da se, da se ta odluka Vijeća sigurnosti transportirala u pravni sustav Europske unije je zahtijevala nekoliko dana. Vijeće sigurnosti odnosno FATFA je procijenila da u tom vremenu je moguće da netko sa tog sankcijskog popisa Vijeća sigurnosti svoju imovinu prebaci negdje drugdje ili na nekoga drugoga itd. dakle u tome razdoblju dok ga Europska unija ne prihvati kao, kao svoj dio pravnog sustava, jel. Iz toga razloga je FATFA inzistirala da je u akcijskom planu jedno od, jedno od izvršenja je trebalo biti zapravo izmjena Zakona o mjerama ograničavanja koje bi tu činjenicu uvažila i spriječila, spriječila da nastane taj gap i u tom smislu smo vrlo precizno odredili da onog trena kad Vijeće sigurnosti donese odluku da se to automatski, naravno spusti ta informacija i na Ministarstvo vanjskih poslova ali i na sva ostala tijela, na sva ostala tijela u RH koja su nadležna i koja trebaju provoditi mjere ograničavanja kako bi se izbjegla ta mogućnost da netko u nekom, nekom prostoru od par dana zapravo ili povuče tu svoju imovinu ili je prebaci na, u negdje u neku drugu zemlju ili na offshore neku kompaniju negdje izvan cijelog sustava i u tom smislu je evo taj, taj dio smo apsolutno smatrali izuzetno važnim. Zašto? Zato što će uskoro u 11. mjesecu će biti izvješće prema FATF-i u kojem ćemo trebati zapravo njih izvijestiti da smo promijenili zakon u tom dijelu i da smo ga donijeli i da je on na snazi kao što se nadamo da će biti nakon sutrašnjeg glasovanja. Evo u tom, u tom smislu zato je bila potrebna hitnost postupka, ali smo iskoristili cijelu situaciju kako bismo poboljšali doista funkcioniranje, funkcioniranje sustava i kako bismo točno znali tko je za što nadležnost jer vrlo često ta negativna nadležnost je bila prijepor između članica stalne skupine gdje su jedni prepoznavali svoju nadležnost ali neki i nisu baš prepoznavali svoju nadležnost i onda smo to trebali preciznije odrediti ovim zakonom i nadzor i provedu i primjenu mjera i u tom smislu smo poboljšali značajno ovaj zakon odnosno ovaj zakon je značajno sa obujmom puno veći od onog postojećeg zakona i bit će vrlo precizan. I ono što je najbitnije svi oni korisnici odnosno svi obveznici, svi obveznici primjene zakona, a i neke fizičke i pravne osobe koje smatraju da bi mogle biti obuhvaćene sankcijskim režimom odnosno eventualno da ih se može proglasiti onima koji surađuju sa sankcioniranim osobama, svi oni će dobiti jak, jasnu i preciznu uputu kojem tijelu se moraju javiti i od kojih tijela moraju tražiti ako ništa drugo mišljenje o tome krše li oni sankcijski režim ili ne. Dakle, kad govorimo o sankcijskom režimu postoje, postoje negdje na snazi oko 60 sankcijskih režima trenutno, oko 60 sankcijskih režima. 8 režima je vezano uz Vijeće sigurnosti, a ostali su vezani uz europsku i donose se na političkoj razini. Stoga ovo pitanje o protuustavnosti doista zahtjeva jedan drugi odgovor. Podržava li stranka konkretno ovdje govorim o predstavnicima MOST-a, podržavaju li oni sankcije protiv Ruske Federacije zbog agresije na Ukrajinu? To je, to je temeljno pitanje u ovom slučaju. I kao druga stvar, kao druga sankcijskih režima EU oni su uvijek fokusirani da pojedince i pravne osobe koje su direktno povezane s agresijom na Ukrajinu. Dakle, ovdje nije riječ o tome da se, da je sankcionirana Rusija kao takva nego pojedinci za koje postoje dokazi da sudjeluju i da potpomažu agresiju na Ukrajinu. Dakle, tu su svi oni zastupnici koji su njihovi zastupnici koji su podigli ruku za aneksiju teritorija Ukrajine. Dakle, ovih teritorija koje Rusija svojim odlukama u Dumi anektirala. Dakle, riječ je o tim ljudima koji direktno potpomažu agresiju, naravno riječ je o puno vojnih osoba, čelnicima od Putina pa dalje, članovima vlade, vojnih dužnosnika i svih onih za koje postoji jasan dokaz da su uključeni u tu agresiju direktno ili indirektno. Prema tome, same sankcije su fokusirane i ne odnose se na europske, govorim o europskim sankcijama, su fokusirane ne odnose na sve ljude u tim državama itd., na sve pravne osobe i fizičke osobe itd. Dakle, vrlo je precizno navedeno i tu smo dužni poštivati to da sami provjerimo prije svega na teritoriju RH postoji li takva imovina, ako postoji onda se ona zamrzne kao što imamo slučajeva. Mi smo zamrznuli dosta toga i financijske imovine i nekretnina i plovila itd., itd., tako da tako da tu uopće nije, nije ništa sporno i slažem se sa kolegom Stierom koji je već rekao i kolega Cappelli da izvještavanje 3 puta godišnje kako smo i dogovorili, a po potrebi i češće je način na koji može zapravo Hrvatski sabor pratiti što se događa u tom području i mislim da treba nastaviti s time, a već smo se načelno i dogovorili za sastanak nakon što vidimo ovaj dvanaesti sankciji paket, da vidimo što će on sve obuhvatiti pa ćemo onda doći u sabor i izvijestiti na vanjskopolitičkom odboru što je pred nama i što nas čeka u tom smislu vjerujem i u daljnjoj dobroj, rekao bi da smo imali doista dobru suradnju sa vanjskopolitičkim odborom i sa svim članicama i članovima i nema razloga da to ne nastavimo. od mene i još bih samo kratko na kraju dodao da i predlagatelju su prihvatljivi amandmani Odbora za zakonodavstvo jer je riječ o doista o nomotehničkim amandmanima i u tom smislu prihvaćamo te amandmane, a o ovim drugima ćemo se izjasniti sutra. Hvala

Ruskoj Federaciji, naravno da one oštećuju njezinu mogućnost vođenja rata. No, ovaj incident sa, sa jahtom nam se nije trebao dogoditi i jasno da nakon njega imate određene sumnje kako se ograničavanje provodi. Ja nisam bio na sastanku koji ste spomenuli inače ne bih to pitao, ali evo podsjetite molim vas premijera, ima i pisano pitanje, dali ste odgovor ali općeniti, dakle očito je i sami kažete bilo propusta i u horizontalnoj komunikaciji možda, mene zanima tko je snosio posljedice i kako. Dakle, je li joj je rečeno da je, da nije nešto dobro napravila ili je udaljen sa, sa radnog mjesto, dobila neku, dobio ili dobila neku suspenziju? Dakle, to su stvari koje me zanimaju. Frano (HDZ)** Zahvaljujem. Ispričavam se nisam znao da niste bili na tom sastanku, ali evo sad ste čuli konkretno. Dakle, riječ je doista o grubom kršenju sankcija tako da, pa to vam je isto kao da rečete ne znam kad netko opljačka banku je li se moglo spriječiti. Moguće je da da, ali taj koji je opljačkao banku je odgovoran, kriv i treba snositi posljedice pred, procesuiran temeljem kaznenih odredbi i ovog zakona. Isti je slučaj i ovdje, dakle moguće, moguće je da je negdje u horizontalno bilo nekih pogreškica, ali one su rekao bih manje važne u odnosu na činjenicu da svi oni koji su ili u tom procesu vezano uz tu jahtu, da su bili upoznati, dobili rješenje i znali su da ne smiju ništa napraviti bez suglasnosti tijela koje im je izdalo to rješenje, a to su oni prekršili i na taj način su jednostavno prekršili sankcije i dolaze pod udar zakona pod kaznene odredbe još postojećeg zakona koji predviđa kaznu zatvora do pet godina i nadamo se da će Državno odvjetništvo cjelokupnu proceduru dalje provesti. Poštovani državni tajniče sasvim je jasno da sam zakon ne može sadržavati niti ime države, niti imena i prezimena ali to vidimo iz teksta obrazloženja da je riječ o Rusiji i o Ukrajini. Moje pitanje je radi javnosti. Dakle, nama se događa da imamo i puno ukrajinskih državljana koji su izbjegli mobilizaciju što bode u oči građanima pogotovo većini hrvatskih građana koji itekako podupiru Ukrajinu u svojoj borbi za oslobođenje vlastitog teritorija, ali ja previše ukrajinskih tablica bijesnih automobila sa ljudima koji su itekako sposobni za rat. Zbog toga je pretpostavljam i predsjednik Zelenski i smijenio glavne ljude za mobilizaciju, vidi vraga odmah nakon susreta sa Bidenom. Pitanje je da li i u kojoj mjeri ove sankcije možemo koristiti i primijeniti nad onim hrvatskim, pardon nad onim ukrajinskim državljanima koji izbjegavaju svoje obaveze kao građani Ukrajine. **Reiner, Željko Zahvaljujem gospodine zastupniče. Ali to nije predmet niti ovog zakona niti ovih sankcija, dakle ukrajinski građani osim ukoliko nisu naravno njihovi, ako nisu navedeni na sankcijskom popisu nisu pod sankcijskim mjerama jel' kao takvi. Tako da riječ je u pravilu i premda postoje, postoje određeni Ukrajinci koji su na sankcijskom popisu. Dakle, oni postoje i oni su evidentirani. A što se tiče ovih koji izbjegavaju njihovu vojnu obvezu mi imamo podatak da Ukrajinci doista provjeravaju na svojim granicama sve one koji izlaze iz Ukrajine mogu li po kojoj osnovi izaći iz Ukrajine. Uglavnom su to bile na žalost žene i djeca su morale pobjeći iz dijela Ukrajine gdje se vodi rat i one su izbjeglice, mi imamo negdje oko 25000 tih izbjeglica o kojima doista skrbimo i vodimo računa na najbolji mogući način, a i temeljem i naših iskustava iz devedesetih Ali ovo mi doista ne možemo voditi brigu o njihovim, onima koji žele izbjeći tu vojnu obvezu. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče možda bi bilo potrebno još očito jednom ponoviti jer vidim da je tu malo nerazumijevanja bilo. sa više strana razgovaralo kao da je ovo sad od nulte razine krećemo, kao da je to sad novi zakon, ništa do sad nije postojalo i sad se našlo u tom zakonu ne znam tri ili 15 stvari koje navodno ne valjaju. Dakle, treba očito dati naglasak na to da mi smo do sada prihvatili 11 paketa sankcija. Dakle, onda je pitanje kako smo ih mogli prihvatiti ako nismo navodno imali zakon. Dakle, bitno je naglasiti što moramo poštivati UN, što što moramo poštivati na razini Europe i da na taj način su donešene do sada sankcije, dakle temeljem zakona koji postoji, koji moramo uvažavati. Samo smo morali mijenjati u ovom segmentu gdje smo mi imali taj raskorak. Moni Vol je donio strategiju od 2023. do 2027. u Poljskoj prije pola godine i u svemu tome se i mi moramo usuglasiti, pa evo da još jednom to objasnite. Naravno, premda sam u svom uvodnom dijelu rekao da je postojeći zakon još od 2008. sa izmjenama iz 2014. i 2019. on je još uvijek na snazi dok se ne donese ovaj novi. količine promjena koje smo uveli, odnosno preciznijeg određivanja tko je za što nadležan i preciznije određivanja procedure u procesu primjene sankcijskih režima odnosno mjera ograničavanja koje se donose temeljem Odluka u Vijeću sigurnosti i na razini EU, odnosno Europskog vijeća. U tom smislu apsolutno slažem se sa vama. Stalna skupina postoji već godinama. I ja sam koordinator stalne skupine, prije mene je netko drugi bio. Ja sam koordinator stalne skupine u primjeni sankcija. Dakle, to u kom slučaju nije protu ustavna kategorija, odnosno ne može se smatrati nekim para tijelom kako je to netko rekao ovdje u raspravi. Tako da u tom smislu apsolutno da, riječ je samo o poboljšanjima koja će doista doprinijeti učinkovitosti primjena ovog zakona i jasnoće prema svima, prema fizičkim osobama pa i prema onima koji su sankcionirani. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Jakšić. **Jakšić, Mišel (SDP)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, apsolutno je jasno da smo u ovoj raspravi svi na istoj strani. No, ono što apeliram na vas je da ne relativiziramo. Ne možemo reći dogodi se pljačka banke i kako smo mi to mogli znati, jer ako postoje i naše službe i naše institucije znamo zašto su Rusi, tj. ruski kapital pod sankcijama onda ne možemo reći da je jahta eto slučajno nestala ili da nam se oko Fortenove sve ono dogodilo slučajno jer kako smo mi mogli znati to je al pari tome dok netko opljačka banku. Jako dobro znamo i trebali bi znati koji su to kanali ruskog kapitala u Hrvatskoj. Netko je trebao u luci znati čija je to jahta i nije baš to sve tako da se nije moglo i trebalo reagirati puno ranije. Inače oko samog zakona apsolutno smo na istome. **Matušić, Frano (HDZ)** Ne znam jeste bili tu kad sam govorio, odgovorio gospodinu Hajdukoviću. Dakle, svi su znali. Dobili su rješenje Ministarstava mora. Još jedanput da ponovim. Ministarstvo mora je dalo rješenje lučkom kapetanu, vlasniku brodogradilišta na kojem suhom vezu je bila ta jahta i posadi broda i vlasniku, dakle onima koji se predstavljaju kao vlasnici. Svi su znali, dobili su rješenje i prema tom rješenju su morali postupati, inače krše zakon i s tim su bili upoznati. Prema tome, ministarstvo je napravilo sve što je trebalo. Ja kad sam govorio o eventualno horizontalnim nekim propustima u smislu obavješćivanja ostalih nekih tijela koja su mogla dobiti tu obavijest mi ćemo upravo ovim zakonom to urediti. Ovim zakonom uređujemo upravo to. Da ne bi dolazilo više, da negdje postoji netko tko u sustavu ne zna za tu činjenicu. Dakle, do sada smo imali zakon koji smo na neki način smo se usmjerili da doista sankcioniramo, da zamrznemo tu imovinu ali na žalost nije bio dovoljno učinkovit i precizan kako bi svi u sustavu znali. Sada će vam svi u sustavu znati istog trenutka i znači da ta imovina ne smije nikome biti na raspolaganju. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Time zaključujem raspravu o ovoj točci. O njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti. Sad ćemo napraviti jednu stanku do 12 sati i 15 minuta kad ćemo nastaviti sa slijedećom točkom.

u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Davor Ivo Stier. Izvolite.

Hvala poštovani predsjedniče Sabora. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici.

Sada će završno u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Davor Ivo Stier. Izvolite.

Hvala lijepa. Time zaključujem raspravu o ovoj točci. O njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti. Sad ćemo napraviti jednu stanku do 12 sati i 15 minuta kad ćemo nastaviti sa slijedećom točkom.